**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. - Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova Podnositelj ministar unutarnjih poslova koji je podnio ovo izvješće temeljem članak 7. Zakona o policiji. Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predstavnika predlagatelja državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Štovane dame i gospodo. Dopustite mi da u sljedećim minutama predstavim i kažem nekoliko riječi poslova o obavljanju policijskih poslova za 2009. godinu. Nadam se da ste zadovoljni pisanim izvješćem koji ste dobili u saborskim materijalima. Doduše prošlo je dosta vremena od tada ali siguran sam da ste ga ponovno pogledali kako bi obnovili prikazane brojke budući je od dostave prošlo dosta vremena. Budući da se radi o vrlo opsežnom i sveobuhvatnom pregledu svih sigurnosnih pokazatelja u RH za 2009. godinu te pokazatelja o aktivnostima policije u istom razdoblju prikazano na gotovo 170 stranica. S obzirom na sveobuhvatnost i opseg izvješća neću ga detaljno komentirati i elaborirati jel pojedini statistički pokazatelji detaljno su prikazani i nema potrebe ih ponovno ponavljati, već ću vam samo dati kratak presjek najznačajnijih sigurnosnih pokazatelja, a potom ću iznijeti svoj osvrt na stanje sigurnosti u 2009. godini. Premda ponavljam prošlo je dosta vremena, pa se teško sjetiti nekih najvažnijih sigurnosnih događaja koji su se dogodili prije godinu i nešto dana. U 2009. godini kod svih pojava i događaja koji utječu na sigurnost zabilježen je pad i to kaznenih djela za 2,3%, prometnih nesreća za 5,8%, prekršaja u prometu za 8,6%, prekršaja protiv javnog reda i mira za 2,5% ostalih prekršaja za 0,2%, nezakonitih prelazaka za 14%, požara i eksplozija za 5,8%, nesretnih slučajeva za 4,9%, samoubojstava za 3,5% dok je jedino zabilježen porast od 11,6% kod prekršaja na granici. Od posljedica nesigurnosti u 2009. godini smrtno je stradalo tisuću 839 osoba, 5 tisuća 896 ih je teže ozlijeđeno, a lakše ozljede zadobilo je 20 tisuća dok ukupna materijalna šteta zabilježena u informacijskom sustavu MUP-a iznosi 3 milijarde 723 milijuna kuna. 497 kaznenih djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, razriješenih je 48 tisuća 234 ili 49,9%. U 2009. godini pronađeni su počinitelji tisuću 708 kaznenih djela privedenih ranijih godina po ukupni koeficijent razriješenosti za 2009. godinu iznosi 68%. Općenito strukturu kriminaliteta za koju se postupak pokreće po službenoj dužnosti čine najviše opći kriminalitet gotovo 80%, zatim kriminalitet droga i gospodarski kriminalitet za 9%, organizirani kriminalitet 1%, terorizam i ekstremno nasilje 0,2%, ratni zločini 0,02% i kriminalitet u prometu 3% od ukupno prijavljenih kaznenih djela. Tijekom 2009. godine prijavljene su 6 tisuća 583 gospodarska kaznena djela što je za 1,6% manje nego u 2008. godini ali je počinjena materijalna šteta utvrđena tijekom kriminalističkih istraživanja za 81,7% veća te ona iznosi milijardu 983 milijuna kuna, što ukazuje da su istraživana i obrađena složena kapitalna kaznena djela zbog kojih je društvo pretrpjelo ogromnu materijalnu štetu. U obradama kaznenih djela iz gospodarskog kriminaliteta policija je bila usredotočena na suzbijanje korupcije, financijske istrage i pranje novca, kompjuterski kriminalitet i intelektualno vlasništvo, suzbijanje sive ekonomije, primjenu zakona, odgovornosti pravnih osoba, te na međunarodne aktivnosti i obveze. Što se tiče djela suzbijanja korupcije prijavljeno je 339 korupcijskih kaznenih djela što je za 14,8% manje nego prethodne godine. čine 5,1% gospodarskog kriminaliteta. No bez obzira na ukupno manji broj prijavljenih kaznenih djela sasvim je jasno da se radi o kapitalnim predmetima kakvih u ranijim godinama ili nije bilo ili ih je Prijavljena su 753 kaznena djela iz djelokruga rada Odijela organiziranog kriminaliteta što je za 29% manje u odnosu na tu vrstu kriminaliteta u 2008. godini. Organizirani kriminalitet čini 1% ukupnog kriminaliteta. Smanjenje broja otkrivenih i prijavljenih kaznenih djela iz nadležnosti Odijela organiziranog kriminaliteta između ostaloga posljedica je više uspješnih zajedničkih međunarodnih istraga provedenih tijekom 2007. i 2008. godine koje su rezultirale provedbom i završetkom većih broja značajnih i složenih kriminalističkih obrada usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje kaznenih djela pripremanih, planiranih ili počinjenih u sastavu grupe ili zločinačke organizacije kao i kaznenim procesuiranjima većeg broja i članova organiziranih kriminalnih skupina koji se bave različitim pojavnim oblicima transnacionalnog organiziranog kriminaliteta što je u konačnici rezultiralo presijecanjem važnih krijumčarskih kanala tzv. Balkanske rute koja vodi preko područja RH te njihovim usmjeravanjem prema susjednim državama, novoprimljenim članicama EU. U području organiziranog kriminaliteta najviše kaznenih djela protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice, krivotvorenja novca, iznude, protupravne naplate, podvođenja, trgovanja ljudima i dr. Prijavljeni su 7 tisuća 63 kaznena djela zlouporaba opojnih droga što je za 10,4% manje u odnosu na 2008. godinu. Za počinjena kaznena djela prijavljeno je 5019 osoba. Od sveukupno prijavljenih kaznenih djela zlouporabe opojnih droga 2373 kaznena djela

veći od 30% u odnosu na 2008.godinu u ukupnom kriminalitetu postignut je kvalitetnijom provedbom složenijih kriminalističkih istraživanja, odnosno usmjeravanjem specijaliziranih službenika na kvalificiranije oblike ovih kaznenih djela. Takav način rada rezultirao je značajnim zapljenama droga u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu koje su rezultirale i uhićenjima značajnijih pripadnika kriminalnih skupina ili pojedinaca koji su se bavili kvalitetom vezanim uz krijumčarenje i zlouporabu droga. U skupinu općeg kriminaliteta uključena su najteža kaznena djela ubojstva, silovanja, teške tjelesne ozljede ili razbojništva, ali i najbrojnija kaznena djela teške krađe i krađe tako da udio općeg kriminaliteta u ukupnom kriminalitetu iznosi 79,6%. Ovih kaznenih djela prijavljeno je 55779 što je za 0,6% više nego prethodne godine. Kaznenih djela protiv života i tijela manje je za 7,3%. Od 49 prijavljenih ubojstava njih 47 ili 95,9% je razriješeno. Razriješeno je i jedno ubojstvo iz 2008. godine zabilježeno u PU Zagrebačkoj. počinjenih ubojstava manje je za 18 ili 26,9% što smatramo iznimno dobrim pokazateljem. Međutim, zabrinjavajuće je što su od 49 ubojstava u 23 ubojstva ubijene žene većinom zbog nesređenih obiteljskih odnosa i posljedica obiteljskog nasilja. To se dogodilo u slučaju 21 ubojstva. Između ostaloga i zbog ove činjenice inicirana je jača međuresorna suradnja je u tijeku formiranje međuresornih timova na lokalnim razinama koji će se baviti pojedinačnim slučajevima obiteljskog nasilja i iznalaziti najbolja moguća rješenja o svakom konkretnom slučaju. Te smo aktivnosti imali 2010. godine, ali će se one nastaviti i 2011. godine i više puta su se i nadležni ministri susreli tijekom prošle godine kako bi podigli učinkovitost rada policije, ali i preventivna djelovanja u suzbijanju ovog najtežeg pojavnog oblika teškog nasilja. Kriminalitet djece i maloljetnika smanjen je za 25,2%. Pozitivno je što je zabilježen i pad broja djece počinitelja kaznenih djela za 20%. Prema strukturi počinjenih kaznenih djela razvidno je da u maloljetni počinitelji i nadalje najviše skloni imovinskim deliktima. Počinili su ih 2855 što u ukupnom broju počinjenih kaznenih djela maloljetnih počinitelja čini 66,8%. Maloljetnici su počinitelji 615 kaznenih djela s obilježjima nasilja i protiv života i tijela, 130 razbojništava, 17 razbojničkih krađa, 92 teške tjelesne ozljede, 399 tjelesnih ozljeda, 1 teško ubojstvo u pokušaju. Kad je riječ o zlouporabi opojnih droga maloljetne osobe počinile su 300 kaznenih djela što je porast od 5,6% u odnosu na 2008. godinu. Iako podaci govore da je u 2009. godini bilo 11% manje kaznenih djela s elementima nasilja koja čine djeca i maloljetnici, teška fenomenologija i pojedini brutalni slučajevi pokazuju kako se ovim pitanjem svi zajedno moramo intenzivno baviti. I istakao bih također, budući je ovo izvješće za 2009. godinu, da je Ministarstvo unutarnjih poslova i tijekom 2010. godine naročito nasilju među mladima, kao i nasilju prema ženama posvetilo posebnu pažnju i da je ono u fokusu interesa svih službi Ministarstva unutarnjih poslova, ali i drugih nadležnih ministarstava, institucija i svih koji mogu dati svoj doprinos u preveniranju, ali i sprečavanju tih kaznenih djela. Posljedice ugrožavanja prometa na cestama bitno utječu na ukupno stanje javne sigurnosti. Društveni gubici zbog prometnih nesreća danas se procjenjuju na oko 2% bruto društvenog proizvoda iznosi veći od jednogodišnjeg proračunsko udjela MUP-a. Godišnje na cestama Hrvatske događa se 70 do 80 tisuća prometnih nesreća. Na hrvatskim cestama u 2009. godini na 100 tisuća stanovnika poginule su 12,4 osobe što je, za razliku od 2008. godine kad je je statistički bilo 15 smrtno stradalih na 100 tisuća stanovnika, osjetno bolje a taj trend je nastavljen i prošle 2010. godine i očekujemo da bi ove godine mogli doći i na ciljanu brojku od 10 smrtno stradalih osoba na 100 tisuća stanovnika čime bi se približili i statistici u zemljama članicama Europske unije od 7 smrtno stradalih na 100 tisuća stanovnika. Broj smrtno stradalih u prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj je bio 548 ili 116 manje nego u 2008. godini te je na razini 1965. godine kada je promet bio daleko manje frekventan, puno manje sudionika, puno manje vozila, sporijih vozila, dakle sve te brojke ukazuju da je u 2009. zaista učinjen hvalevrijedan napredak u povećanju sigurnosti i ono što je najvažnije, u smanjivanju broja smrtno stradalih sudionika u prometu. Treba naglasiti da su ova smanjenja postignuta u uvjetima stalnog povećanja prometa kao što sam rekao i po broju se uspoređujemo sa '65. godinom premda su sve ostale okolnosti neusporedive iz 2009. sa 1965. godinom. Osjećaj sigurnosti u društvu i poštivanje javnog reda vrlo je važno u svakoj zemlji. Iako građani uvijek očekuju bolje stanje javnog reda i mira slika Hrvatske u međunarodnoj javnosti na tom je području To se potvrđuje interesom inozemnih gostiju koji svake godine u sve većem broju dolaze provesti godišnji odmor u Hrvatskoj i upravo taj jedan opći dojam sigurnosti je sigurno jedna od komparativnih prednosti Hrvatske uz prirodne ljepote koje su nedvojbene. U 2009. godini zabilježena su 93534 prekršaja po svim propisima koji uređuju pitanje javnog reda i mira. Zbog problema huliganizma vezanog uz sportska natjecanja malo ću se pozabaviti samo podacima iz tog segmenta općeg kriminaliteta. Zbog kršenja odredbi Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima odredbi Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakon o javnom okupljanim i drugih vezanih uz …/Govornik se ne razumije./… ponašanja na športskim natjecanjima u 2009. godini privedeno je 1412 osoba, od kojih su protiv ukupno 1509 osoba podneseni optužni prijedlozi. Izrečeno je 86 pravomoćnih zaštitnih mjera zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima. Međutim, budući je protupravno ponašanje sa elementima nasilja se nastavilo i tijekom 2010. godine pred vama je bio i Prijedlog izmjene i dopune Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Očekujemo da će uskoro doći drugo čitanje i da ćemo nakon donošenja toga zakona biti još učinkovitiji u borbi protiv huliganizma na športskim natjecanjima. Sigurnost, zaštita i kontrola državne granice ključno je pitanje svake suvremene i samostalne države, a ja bih rekao i jedan od zahtjeva koje je Europska unija postavila pred nas kao mjerilo učinkovitosti. Zbog svojeg geopolitičkog položaja i specifičnog oblika državnog teritorija nadzor državne granice zahtijeva osobit i specifičan pristup. Tijekom 2009. godine granična je policija za 21594 strana državljana utvrdila kako ne ispunjavaju uvjete za ulazak i boravak u Republiku Hrvatsku odbivši mu ulazak. Granična policija je otkrila 208 krivotvorenih isprava i 88 tuđih isprava što je u usporedbi sa 2008. godinom smanjenje za 29,4%. S krivotvorenim i tuđim dokumentima najčešće su se koristili državljani Kosova 71 osoba, Srbije 66, Bosne i Hercegovine 44, Turske 37 i hrvatski državljani 27. Ovdje je također važno napomenuti da MUP ispunjava sve obveze predviđene Schengenskim akcijskim planom, te da se predviđenom dinamikom jačaju i kadrovski i materijalni resursi granične policije. Više puta je do sada istaknuto kako mjerilo rada policije ne smiju biti isključivo statistički pokazatelji iz vlastite produkcije već i stavovi i mišljenja građana. Jer pored objektivne sigurnosti važan aspekt predstavlja i subjektivna sigurnost građana ponaosob i njihova percepcija vlastite sigurnosti u društvu. U tom smislu je u Hrvatskoj po prvi puta na inicijativu MUP-a, a u suradnji sa UN-ovim programom za razvoj sredinom 2009. godine provedeno veliko nacionalno istraživanje o percepciji sigurnosti građana, postupanju policije, te suradnje između policije i lokalne zajednice. Istraživanje zadovoljava sve znanstvene kriterije i obuhvaća reprezentativni uzorak za područje cijele Republike Hrvatske te svake županije ponaosob sa četiri i Ukratko govoreći rezultati istraživanja koji su i publicirani, te objavljeni na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova pokazuje visoki osjećaj sigurnosti građana, te visoki stupanj povjerenja u hrvatsku policiju. Naime, nešto više od polovice građana procjenjuje količinu kriminala i količinu remećenja javnog reda malom u svom mjestu stanovanja. Još manji postotak ispitanika procjenjuje količinu rizika da postane žrtvom kaznenog djela. se osjeća sigurno kada se sami nalaze noću i u svom stanu, a 86% ih se osjeća sigurno kada se sami noću kreću po susjedstvu. Ove podatke iznosim kako bi upotpunio sliku o sigurnosti koju ste dobili kroz prethodno iznesene sigurnosne pokazatelje, te sada po prvi puta o sigurnosti možemo procjenjivati i iz neovisnih subjektivnih izvora. Evo to je najbitnije što sam smatrao potrebnim istaknuti u vezi ovog izvješća koje kao što sam rekao podnešeno na 170 stranica. Ovo Izvješće za 2009. godinu ja bih samo rekao da su dobri sigurnosni pokazatelji se nastavili i u 2010. godini i sigurno nije bez razloga što svi pokazatelji nadolazeće turističke sezone pokazuju da će Hrvatska biti sigurno jedna od top destinacija između ostaloga i zbog općeg stanja sigurnosti. Čak i strani turoperatori preporučuju Republiku Hrvatsku kao sigurnu destinaciju i nadam se da se ni u raspravi koja slijedi neće pokušati stvoriti drugačija i kriva slika. Ako već stranci imaju o nama takvu sliku ne bi bilo dobro da se iz nekih stranačkih interesa pokuša obezvrijediti jedna ja bih rekao dobro, solidno sigurnosno stanje u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Da. Predsjednik odbora, uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 45. sjednici Odbora održanoj 28. travnja 2010. godine raspravljao je Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova za 2009. godinu koje je dostavljeno 13. ožujka 2010. godine. Sukladno članku 63. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor je predloženo izvješće razmatrao u svojstvu matičnog radnog tijela. Predstavnik predlagatelja je uvodno obrazložio predmetno izvješće i ocijenio da je policija u 2009. godini ispunila svoje zadaće i ostvarila glavni cilj, odnosno održala na visokoj razini stanje javne sigurnosti, reda i mira. Osim glavnih ciljeva otkrivanje i suzbijanje kriminaliteta s posebnim naglaskom na korupciju i organizirani kriminal, zlouporabu opojnim drogama, maloljetnički kriminal, obiteljsko nasilje, nasilje na športskim natjecanjima. Intenzivno se radilo na jačanju međunarodne policijske suradnje i pripreme policijske organizacije za potpunu integraciju u sigurnosne sustave 73497 kaznenih djela pokrenut postupak po službenoj dužnosti, razriješeno je 48234 što je 49,9%. Objasnio da su stopu kriminaliteta su računali sa svim kaznenim djelima, ona iznosi 2 tisuće 442 kaznena djela na 100 tisuća stanovnika. Stopa kriminaliteta kaznenih djela za koje je pokrenut postupak po službenoj dužnosti iznosi 1656 kaznenih djela na 100000 stanovnika što govori da je Republika Hrvatska sigurna zemlja. Predlagatelj je izjavio kako je primijećen porast u gospodarskom kriminalitetu. No, objasnio je da je to zbog pokrenutih projekata o suzbijanju gospodarskog kriminaliteta. Na kraju se predlagatelj osvrnuo na potrebitu dopunu i promjenu Kaznenog zakona, Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, a vezano uz nasilje među mladima i nasilju na športskim natjecanjima. U načelnoj raspravi istaknuto je kako je bitna percepcija građana o njihovom osjećaju sigurnosti vezano uz profesionalizaciju, depolitizaciju policije. U raspravi su iznijeta suprotstavljena stajališta. S jedne strane je naglašeno da policija nije depolitizirana što je vidljivo jer se pojedina kaznena djela obrađuju tek nakon što su se dogodila, odnosno nakon S druge strane, istaknuto je da je iz izvješća jasno kako je postignuta profesionalizacija i tehnološki napredak, te je vidljiva transformacija policije iz represivnog aparata u servis građana. Također je pohvaljen pad broja ubojstava i smrtno stradalih osoba u prometu. No, ono što je zabrinjavajuće, na čemu treba još raditi je tamna zona kriminaliteta, odnosno organizirani gospodarski kriminalitet korupcija, zlouporaba droga i obiteljsko nasilje. Zaključeno je da ubuduće u izvješću obrazlože odbačene kaznene prijave, obrazlože mjere tajnog prikupljanja podataka kao i cjelokupnu analitiku vezano za rad sa USKOK-om. Također je skrenuta pozornost na izvještavanje o procesu pristupanje integracije Europskoj uniji, a vezano za uspostavu šengenske granice s obzirom da će to biti velika financijska stavka u proračunu Republike Hrvatske. Na kraju skrenuta je pozornost kako se treba pristupiti daljnjoj profesionalizaciji depolitizacije policije, a prvi korak mora biti jačanje pozicije glavnog ravnatelja policije na način da ima položaj kao čelnici sigurnosno-obavještajnih agencija. Nakon provedene rasprave odbor je glasovanjem 7 glasova za, 1 glas protiv, 1 suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključak o prihvaćanju izvješća ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova odnosi se na 2009. godinu. Izvješće kroz statističke podatke govori o postupanju policije po svim područjima kriminaliteta, ali i o uspješnosti i učinkovitosti policije u navedenom periodu. Budući da je i državni tajnik, a i predsjednik odbora da su iznijeli određene pokazatelje, ja ću navesti samo ono što mislim da je najvažnije. Po pitanju kriminaliteta u 2009. godini zabilježeno je 108 tisuća 364 kaznena djela, od kojih se za njih 73 tisuće 497 postupak pokrenuo po službenoj dužnosti. Za 13 tisuća 782 kaznena djela postupak se nije pokrenuo zbog izostanka prijedloga, i 085 kaznenih djela postupak se pokreće privatnom tužbom oštećenog. Od 73 tisuće 497 kaznenih djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, razriješenih je 48 tisuća 234 ili 49,9%. U odnosu na 2008. godinu svih prijavljenih kaznenih djela manje je za 2,3%. Strukturu kriminaliteta za koji se postupak pokreće po službenoj dužnosti čine opći kriminalitet 56 tisuća kriminalitet droga 77 tisuća i 63 kaznena djela, gospodarski kriminalitet 6 tisuća 583 kaznena djela, organizirani kriminalitet 753 kaznena djela, terorizam i ekstremno nasilje 115 kaznenih djela, ratni zločin 18 kaznenih djela, i kriminalitet u prometu 2 tisuće 186 djela. Tijekom 2009. godine prijavljene su 6 tisuća 583 gospodarska kaznena djela. Prijavljeno je i 339 korupcijskih kaznenih djela, što je za 14,8% manje nego prethodne godine. Prijavljeno je i 9 slučajeva pranja novca. Najčešći pojavni oblici sive ekonomije su prodaja robe na crno, to je zabilježeno u ovom izvješću, nezakonito zapošljavanje, dokumentacija o izvozu, uvozu i provozu robe, protupravna eksploatacija rudnog blaga, neupisivanje poslovnih aktivnosti u poslovnim knjigama, te drugi oblici izbjegavanja plaćanja javnih davanja. To su porezi, carine i doprinosi. Prijavljeno je 836 kaznenih djela iz ove domene. Po pitanju organiziranog kriminaliteta prijavljene su 753 kaznena djela, što je za 29% manje u odnosu na tu vrstu kriminaliteta u 2008. godini. U padu su kaznena djela protuzakonitog prebacivanja osoba u 2009. godini, preko državne granice, za 36%, krivotvorenje novca za 54%, trgovine ljudima i ropstva za 37%, izbjegavanje carinskog nadzora za 68,6%, iznuda 11,1%. Po pitanju kriminaliteta droga prijavljene su 7 tisuća i 63 kaznena djela zloupotrebe opojnih droga, a za počinjena kaznena djela prijavljeno je 5 tisuća Po pitanju općeg kriminaliteta u tu skupinu uključena su najteža kaznena djela, to su ubojstva, silovanja, teške tjelesne ozljede, i razbojništva, ali i među njima najbrojnija kaznena djela teške krađe, koje su u ukupnom kriminalitetu zastupljene u iznosu od 79,6%. Ovih kaznenih djela prijavljeno je 56 tisuća 779, što je za 0,6% više nego 2008. godine. Kaznena djela protiv života i tijela manje je za 7,3%, od 49 prijavljenih ubojstava njih 47 su razriješena. Razriješeno je jedno i ubojstvo iz 2008. godine, pa koeficijent razriješenosti iznosi 98%. U tom periodu ostala su neriješena dva ubojstva. Zabilježena su 153 pokušaja ubojstava, od kojih je 5 ostalo nerazriješeno. Koeficijent razriješenosti je 96,7%. Prijavljeno je 76 silovanja, od kojih je 71 silovanje razriješeno. Silovanja su u padu za 29%. Svih 14 prijavljenih pokušaja silovanja je razriješeno. Teške krađe, kao što sam već rekao najbrojnija su kaznena djela i u posljednjih 5 godina stalno su u padu. evo 2009. godine, kada ih je bilo 18 koeficijent razriješenosti teških krađa je 31,7%, prijavljeno je i tisuću 328 razbojništava, od kojih je njih 534 i razriješeno u ovom navedenom razdoblju. Što se tiče kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnika zabilježeno je 4 tisuće i 811 kaznenih djela, što je za 7,5% manje nego 2008. godine. Po pitanju sigurnosti prometa na cestama u odnosu na 2008. godine govori se o pozitivnom trendu, odnosno smanjenju ukupnog broja prometnih nesreća za 3108 ili 5,8%. Što se tiče javnog reda u 2009. godini zabilježena su 93 tisuće i 534 prekršaja po svim propisima koji uređuju pitanja javnog reda i mira. Prekršaja je manje za 0,9%. Od toga bilježi se 27 tisuća 902 prekršaja prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira u kojima je sudjelovalo 39 tisuća i 755 počinitelja. Javna okupljanja u tom području održano je 18 tisuća 727 javnih okupljanja od čega je na 172 javna okupljanja došlo do izgreda sudionika narušavanjem javnog reda i mira ili činjenjem kaznenih djela. Što se tiče sigurnosti na državnoj granici policijski službenici za suzbijanje prekograničnog kriminala obradili su 2 649 kaznenih djela i 1 527 prekršaja. Na državnoj granici su zabilježena i 2 864 slučaja krijumčarenja roba i ljudi, naravno i opojnih droga, cigareta, oružja, streljiva, eksploziva, vozila itd. Najviše slučaja krijumčarenja otkrilo se na graničnim prijelazima, 2 562 dok su ostali slučajevi otkriveni na zelenoj granici. Jedan podatak koji dovoljno govori je da je oduzeto 451 tisuću i 697 kutija cigareta uglavnom na ulazu u RH iz Srbije i BiH. Važno je reći da je u krijumčarenju robe i ljudi sudjelovalo 3 410 osoba. Zabilježeno je i 858 slučajeva krijumčarenja droge, a zaplijenjeno je više od 164 kg droge. Dobar je podatak i da je u 2009. godini za 5,7% manje požara. Materijalna šteta je manja za 52,1%. Ali je i manje izgorjele površine za 52%. Nažalost, u požarima je smrtno stradalo 28 osoba, ali je u odnosu na 2008. godinu 28% manje smrtno stradalo u požarima. Što se tiče nesretnih slučajeva i samoubojstava u 2009. godini nesreća je manje za 4,9%, smrtno je stradalo 209 osoba što je ipak za 14% manje u odnosu na 2008. godinu. Teško ozlijeđenih osoba u nesrećama je manje za 9,8%, a lakše je ozlijeđenih za 15,2%. Samoubojstava je manje za 3,5%. Tijekom 2009. godine zabilježeno je i 275 napada na policijske službenike što je za 22 napada više više nego u odnosu na 2008. godinu. U tim napadima ozlijeđeno je 198 policijskih službenika od kojih je, nažalost, 8 teško ozlijeđeno, a 1 policajac je izgubio život u službi. u službi. Jedan zanimljiv podatak u 2009. godini policijski službenici uporabili su sredstva prisile u 3 684 slučaja što je za 76% više nego u 2008. godini. Na kraju uz ove statističke podatke koji na svoj način govore o radu policije dobar pokazatelj stanja sigurnosti u RH je i rekordna posjeta stranih turista u RH tijekom i prošle godine što je još jedan pokazatelj povjerenja u sigurnosni sustav naše zemlje. Držim da zbog svega navedenog treba čestitati i zahvaliti se svim djelatnicima i djelatnicama MUP-a, ali i svim djelatnicima sigurnosnih službi koji doprinose dobrom sigurnosnom stanju u RH. I na kraju klub HDZ-a prihvatit će ovo navedeno izvješće. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovani kolegice i kolege zastupnici. Ja ću prije svega se malo osvrnuti na ovo pitanje oko turizma. Na neki način sam osjetio potrebu da poruku gospodina državnog tajnika shvatim kao poruku da bi bilo najbolje da nikad ni ne razgovaramo o stanju sigurnosti u RH pa ćemo time najbolje pomoći zapravo situaciji i eventualno boljoj slici Hrvatske. Ja se s tim ne mogu nikako složiti jer sam uvjeren da u ovom Hrvatskom saboru nema niti jednog zastupnika niti bilo koga drugoga tko nije zainteresiran da sigurnosno stanje bude što bolje, da imamo što bolju policiju, da Ministarstvo unutarnjih poslova radi na najbolji mogući način i mislim da je to jedna bitna ocjena koja na neki način ne bi bila dobra poruka ako se eventualno pokušava ovu raspravu shvatiti na način bilo kako drugačije osim našeg zajedničkog interesa da stanje sigurnosti u Hrvatskoj bude što povoljnije, u interesu svih zastupnika i nas koji predstavljamo izbornu bazu. Drugo, uvjeren sam da ocjenom za 2009. godinu zasigurno nećemo moći utjecati na bilo kakvu sliku u tom dijelu jer mislim da i ovu raspravu u ovome trenutku vrlo rijetki će uspjeti vidjeti pa prema tome ne trebamo se brinuti da će ona utjecati na bilo koga čak i u hrvatskoj javnosti, a kamoli u inozemstvu. Ono drugo što mislim da je važno, a to je da je ovaj Sabor bez obzira na to što je ministar dužan podnijet pisano izvješće zaslužio da mu se obrati ministar unutarnjih poslova i da brani ono izvješće koje je napisao pogotovo ako su ovako dobri rezultati, ali možda je zauzet nekim drugim stvarima. Ja ne bih u to ulazio ali mislim da sama činjenica da je potrebno pojasniti kao ovo izvješće uopće došla na dnevni red HRvatskog sabora je vrlo bitna. Naime, za 2008. godinu nije ispunjena zakonska obveza da se podnese izvješće ministra unutarnjih poslova, tek na inzistiranje Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost mora reći jednoglasno svi zajedno, znači bez obzira na stranke smo tražili da se takvo izvješće s obzirom da je ono izrijekom, zakonom propisano da ministar mora podnijeti izvješće o stanju sigurnosti odnosno obavljanju policijskih poslova, ono se našlo na dnevnom redu i podsjetit ću vas s obzirom na protek vremena da smo skoro imali priliku da vidimo vidimo te rezultate, kompletan policijski vrh je bio ovdje u trenutku kada je bivši premijer bježao preko granice, znači istovremeno smo imali situaciju da je tada trebalo to izvješće doći na dnevni red, ali ono se odgađalo i evo sada smo u situaciji da razgovaramo o nečemu što je davno, davno bilo. Ali mislim da je potrebno na neki način sada ovom prigodom pozvati predstavnike MUP-a prvo da ministar bude taj koji će braniti svoje izvješće da se ne odnosi na ovaj način prema Hrvatskom saboru i drugo, nadam se da ćemo sada izvješće za 2010. godinu dobiti na vrijeme da nam se ne dogodi da ga 2012. raspravljamo. Također statistika koju ste dobili prije nekih godinu dana, ja ću samo kratko neću uopće ulaziti u detalje jer bi vas to moglo zbuniti. Recimo ova malo prije usporedba sa 65. godinom je samo primjer kako ne valja neke ulazne elemente uzimati, s jedne strane moramo biti izuzetno zadovoljni sa manjim brojem poginulih i stradalih u prometnim nezgodama. Ali ja bi samo mogao spomenuti koliko je onda bilo automobila, jesmo mi imali autoputove ili nismo, a da ne govorim o broju stranih turista koji su tada dolazili i sada. Ali dobro, o statistici nešto kasnije. Ono što je po meni bitno mi za MUP izdvajamo 4,5 milijarde kuna godišnje, imamo i dalje ogroman broj policijskih službenika u odnosu na broj stanovnika. Evo samo radi usporedbe 596 je u Austriji, a mi imamo na 221. Znači taj broj se mora popraviti u smislu bolje organizacije, boljeg načina, a pogotovo što su sredstva narasla ozbiljno i u tom dijelu se očekuju i promjene odnosno ozbiljna reforma unutar policijskog sustava. Tamna zona kriminaliteta, znači kada govorimo o statistici i dalje je trend zabrinjavajući odnosno pad broja kaznenih djela je u svakom slučaju dobra stvar ali on ne smije biti u zoni organiziranog kriminala, gospodarskog kriminala, korupcije, zlouporabe droga i obiteljskog nasilja. Taj trend se nastavlja već godinama. Tu se vidi jeli policija radi ili ne radi svoj posao. Ako je tu pad od 4 do 10 pa na nekim mjestima i do 18% to nije dobro, pogotovo što se taj trend ne zaustavlja. Koordinacija tijela represije također. Ono što smo tražili nije izneseno. I dalje postoji ping pong među raznim represivnim agencijama i ne uspijeva ta koordinacija. Mislim da također na to treba ukazati i da se ta stvar mora promijeniti. Ono što je bitno bilo je traženja već ranije da se formira odjel za hladne slučajeve. Nije to bilo bez razloga. Nama statistika daje divne i krasne rezultate od riješenosti 98%, ali kada pogledate situaciju da do dana današnjega neka ubojstva koja su svima poznate niti se miče niti se radi bilo što po tom pitanju. U tom dijelu ja očekujem zaista da to bude dobronamjerna poruka da na taj način probamo riješiti sve ono što možda statistički čini malu brojku, ali sigurno da za stanje sigurnosti i opće sigurnosti građana RH itekako je važno da ti slučajevi budu riješeni. Pogotovo nije dobro ako se na bilo koji način pokušavaju ubojstva smještati u određena izborna razdoblja odnosno u periode određene vlasti. Ja ću sada ovom priliko reći, ne postoje vaša ili naša kaznena djela u tom smislu, to je ono što je vrlo bitno i da se ne može na taj način pristupati toj situaciji odnosno da se neki slučajevi ne rješavaju ili da ih se stavlja u kontekst da je netko drugi bio u situaciji da mora pristupiti takvom slučaju ili kaznenom djelu. Ono što se zalažemo odnosno što mislimo da je vrlo bitno a to je antinasilnička klima koja mora imati svoj tijek u ovome društvu neće se riješiti sa palicom i to moramo dobro znati. I u tom dijelu najgore je kada policijska palica služi kao dirigentski štapić. Po meni je vrlo bitno da se stvori protukriminalno ozračje koje se neće dogoditi na način kao što imamo svako malo ove šok akcije. poruka je sljedeća, a to znači imali smo šok 1. pa šok 1, pa šok 2, pa šok 3. sva tri su završila na način da su napravljene velike policijske akcije, sudskog epiloga nema. To traje već godinama i mislim da takva situacija neće učiniti nikakav korak naprijed. Ono što se očekuje i što je vrlo bitno a to je da kvaliteta rada policije ovisi u konačnici da li će osumnjičenik postati optuženik, a potom osuđenik. Sudski epilog stvara sliku o tome do koje je mjere Hrvatska pravna država i o tome će ovisiti isto tako uspjeh policije. O suradnji policije i pravosuđa, kako je policija samo početak i prva faza ja ću sada kazati koja prethodi kazneno pravnom postupku, da bi se njih privelo pravdi i izrekla pravedna sankcija treba provesti niz rigoroznih i točno usklađenih mjera i kompleksnih procedura. U ovome trenutku da brojke, broj počinitelja, broj osuđenih i broj u zatvoru govori o tome da ne možemo biti zadovoljni sa ovakvim stanjem. Ja ću prije svega navesti odbačaj od 35% za 2009. godinu. Sada da vam bude lakše pratiti o izvješću glavnog državnog odvjetnika koji redovito ovdje imamo u Hrvatskom saboru. taj postotak je povećan na 43%. Prema tome, sada je situacija još gora nego što je bila 2009. godine. U tom dijelu udio kako nam je odgovoreno na tadašnjoj sjednici 20% je kaznenih prijava koje podnosi policija. Svaka 5. policijska prijava biva odbačena od strane Državnog odvjetništva. To je zabrinjavajuća statistika i to je nešto o čemu smo tražili da se i ovaj Sabor izvijesti, a pogotovo što je važno da se po tome moraju poduzimati koraci. Nažalost, podsjetit ću vas i na neke slučajeve koji su se događali upravo u tom razdoblju 2009. godine. Tada je Zagreb postao nova metropola srbijanske mafije, tada smo od gospodina ministra slušali vijesti o tome da će uhićenjem onog gospodina što melje ljude u spravi za mljevenje mesa biti riješeno 15 ubojstava. Nije riješeno niti jedno, odnosno bar mi to ne znamo. Tada smo bili u situaciji da smo slušali o raznim ja ću sad to reći, ja moram reći krucijalnim slučajevima, ali iz te 2009. godine ni do današnjeg dana premlaćivanje novinara Dušana Miljuša nije riješeno, Galinca nije riješeno. Pitanje tajnih računa u inozemstvu nije riješeno, pitanje Slavonske banke i prodaje Hypo banci nije riješeno. Pitanje malverzacija u Holdingu i Gradskom poglavarstvu nije riješeno. Afere u javnim nabavama, javnim poduzećima, tajni plan preuzimanja Podravke, ubojstvo odvjetnika Hrvoja Lešića i njegovog sina na Lošinju, Davora Zečevića, Tripe Penovića, Vinka Rodića, Nikole Lisičara, da ne nabrajam dalje. I da ne ispadne da ovo čitam neku frišku novinu u kojoj se obračunava, to je 1. listopad 2009. godine. Ja bih volio da isto tako ne zanemarimo da je takvih situacija bilo i ranije, ali nemojmo se zadovoljit statistikom, nemojmo da nam se događa zapravo da novinari rade policijski posao. Ono što je po meni vrlo bitno, policija ne smije pojedince izlagat medijskoj buci, a da pri tome iza toga ne slijedi kvalitetna policijska prijava i sigurnost da se neće dogoditi ono što je i zakonom propisanom, a to je da iscure podaci vani o osobama, a da nakon toga ne da nema kaznenoga progona nego to bude odbačeno. Ja moram na kraju kažem ovog svog obraćanja reći da je za mene puno važnije da razgovaramo i u Hrvatskom saboru i na njegovim tijelima o nečemu što je zaista interes i hrvatske javnosti, da se ne može dogoditi da se Strategija nacionalne sigurnosti donosi, a da mi budemo zadnji koji ćemo o tome pričati, da se evo predlažu navrat-nanos novi zakoni o policiji, a da ovaj Hrvatski sabor u roku od 7 dana to treba provest, ali o tome će biti teme dalje. Ja moram reći također da iz tog vremena 2009. godine izgleda da smo zaboravili šta je posao Hrvatske policije, da otkriva i pronalazi počinitelje. Ne smije doći do zamjene uloga. USKOK odnosno Državno odvjetništvo je ono tijelo koje kazneno progoni one ljude koje je Policija otkrila i pronašla, koje su servirali Državnom odvjetništvu za kazneni progon, a ne da smo u situaciji da se sve dogodilo, sve ove afere da ih ne nabrajam, a da se pri tome nije dogodio pomak. I na kraju zašto, znači ovo pitanje izvješća, šta njemu fali i na šta imamo primjedbu. Prije svega tamna zona kriminaliteta, loša koordinacija odbačaja kaznenih prijava i izostanak sudskog epiloga, neskidanje šape politike sa Policije. To je nešto što ipak označava to razdoblje 2009. godine. Hvala vam. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Damir Kajin u ime kluba IDS-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, predstavnici Policije, uvažena gospodo zastupnici. Evo maloprije je moj prethodnik gospodin Ostojić, ako sam ga je dobro razumio, otprilike spomenuo da u Austriji jedan policajac dolazi na 596 građana, a u Republici Hrvatskoj jedan policajac na 221 građanin. Evo klima glavom i potvrđuje da je to točno. Znači 4,5 milijuna stanovnika sad sam računao, podijeljeno sa 221 znači mi imamo tu negdje tu brojku oko 20361 policajca, to je matematika, ali dobro sada. 4,5 milijuna recimo stanovnika podijeljeno sa 33000 ljudi u sustavu imamo 13000 službenika, gotovo 70% cca recimo koliko i policajaca ili jedan koji radi u MUP-u dolazi na 136 građana. Ako sada gledamo koliko ima punoljetnih građana u Republici Hrvatskoj jedan djelatnik MUP-a dolazi na 106 punoljetnih građana. Ili jedan policajac, djelatnik MUP-a, svi zajedno, ako odbijemo starce i djecu dolazi na 75 građana Republike Hrvatske. I čovjek si stvarno postavlja pitanje da li je to puno. Ja čak mislim da je to i previše, a opet nije se otkrilo tko je likvidirao kao što kaže Ranko Pukanića, tko je likvidirao odvjetnika Leševića, Levara, tko je pucao u Kosa dole u Poreču, tko je pretukao Galinca, Miljuša itd., itd. Čovjek si stvarno u ovo vrijeme postavlja pitanje da li ima previše ljudi koji rade u tom represivnom aparatu, da li je Hrvatska država militarizirana država. Ako tom broju od 33000 dodamo i ljude koji rade u vojsci preko 20000 ljudi, nama ispada da jedan pripadnik u tom u tom sustavu represivnom, nazivamo ga tako, dolazi na 35 do 40 ljudi. Po toj logici trebali bi biti najsigurnija država na kugli zemaljskoj, iako treba naglasiti i to, treba priznati, istinu iznijeti, da je Hrvatska još uvijek sigurna zemlja. Drugo, ja se apsolutno slažem, a u zadnje vrijeme dosta se bavimo i prošlošću sa gospodinom recimo Karamarkom, da su -izmi zlo, bilo da je riječ o fašizmu, bilo da je riječ o nacizmu, boljševizmu, komunizmu i pogotovo da sve zločine, naročito one koji ne zastarijevaju, a tu je riječ o ratnom zločinu treba istražiti i ne treba imati sentimenta prema nikome, bez obzira koju ja koju ja bih rekao ili pod kojom zastavom služio. Samo, ono što mene iznenađuje, da recimo o tim događajima u ovom izvješću za 2009.godinu nema niti riječi. Kako to da se u period od 2007. do današnjeg dana ili od 2003. do današnjeg dana po tom pitanju ništa nije činilo. Kako se moglo propustiti da se eto sad čujemo ne istraže sva ta silna grobišta, svi ti monstruozni zločini. Ili je možda riječ da je sve to gospodo, dobro ovdje nas nema puno niti to netko prati u ovo vrijeme, motivirano izbornim potrebama. Ja tvrdim da je riječ o ovom drugom i to nije dobro. Nije dobro da se u ovom trenutku ovaj ovaj oblik obračuna sa komunističkim krvnicima koristi u izborne svrhe jer onda to može jasno dezavuirati čitavu ovu operaciju ili akciju. Premijerka je gospodo pred sedam, osam dana otprilike poručila da se u Hrvatskoj živi relaksirano ili relaksirajuće jer je skočio broj kupljenih automobila. Tko je kupovao u siječnju automobile, nove automobile? MUP i to 215 Škoda Octavia plus 39 terenaca Toyota land cruiser plus neidentificirani broj BMW-ovih presretača, a u 2011. treba kupiti MUP još 800 vozila, a za potrebe Vlade putem operativnog leasinga treba kupiti 1241 vozilo. E sad, kakve veze imaju ova vozila sa tim mojim uvodom. Možda bi bilo bolje da se kupe eto, da se spozna povijesna istina. Dobro, zato nije zadužena policija, oni mali rovokopači itd. Znači, da se razumijemo nema nikakve dileme ja sam 100% da se svaki zločin istraži no ne i da se politizira vis a vis opet dostojanstva žrtava najmanje da se vrši jasno pokušaj rehabilitacije ne znam jednog poraženog onog režima do '45. a s druge strane negira, šta ja znam antifašistički ustanak bez kojeg ne bi bilo pola Hrvatske integrirano od Istre, Rijeke, Zadra u nacionalni korpus. Jednako tako neka se jasno istraži svaka jama jer jama nije grobnica samo bez ostrašćenog revanšizma. Zašto sam tako započeo, da bih pozvao MUP da kaže isto tako što je sa recimo zločinima tzv. handžar divizije u Sisku nakon '91., što ćemo sa Kerestincom, Lorom, ubistvom Levara, Pakračkom poljanom jer svaki zločin je zločin i pogotovo takvi zločini ne zastarijevaju i moraju biti sankcionirani. Ne može pravično i to ću reći suđenje komunističkim nalogodavcima dovesti u pitanje veličinu NOB-a u Hrvatskoj kao što mi istraga spomenutih slučajeva ne može dovesti u pitanje legitimitet Domovinskog rata koji je bio legitiman, pravičan, obrambeni ali treba tu stranu zatvoriti. Utoliko mislim i ovo zadnje nesnalaženje oko Purde. Recimo naš ministar pravosuđa govori nismo ga smjeli obavijestiti. Pred dva dana ili jučer slušam ministar MUP-a kaže ili policije obavijestili smo ga. Purda kaže nismo. Gradonačelnik Iloka danas na svim portalima, ja sam ga osobno obavijestio itd. E sada najava isto to o čemu je govorio i gospodin Ostojić da se policija nakon što je popunjena ja ću reći HDZ-ovim kadrovima depolitizira je pozitivna najava. Ali ja bih rekao to ne vrijedi za prve ljude ministarstva. Jučer nisu bili ili se prikazuju kao nezavisni a sutra će biti stranački. Ono što je sigurno gospodo obilježilo 2009. godinu to je ostavka bivšeg premijera. Ono što je obilježilo 2010. to je bijeg. Ono što će obilježiti 2011. to je njegov povratak. Ja ću isto tako iskoristit ovu priliku i da polimiziram i sa kolumnistom Večernjeg lista gospodinom Milanom Ivkošićem koji je pisao jednu kolumnu. Između ostalog spominjao IDS u subotu, pa kaže IDS ima svoju policiju. Nevjerojatno! Ja to jednostavno ne znam, ali znam kao što kažu da od 1500 policajaca recimo u Istri, ne znam točno kolko ih, nema niti jedna trećina a da su Istrijani. Znači, građani koji su tamo dole rođeni, koji dole imaju domicil. I nije to sporno, ali samo da jednostavno demantiram navode jednoga uglednog kolumnista koji eto hrvatska javnost prati, čita, uvažava, respektira i možda za tim tekstovima se i povodi. Ja uporno pozivam građane Istre da se jave u policiju, pogotovo da to čine u ovo krizno vrijeme. Jer ako ništa drugo plaća je sigurna, Daleko od toga da je dostatna, skromna je. Ali je za razliku od prihoda na Zavodu za zapošljavanje ipak reći ću u ovo vrijeme privilegirana. Pod navodnicima privilegirana. S time, da u Istri, baš sam si vadio neke podatke pred nekoliko dana. Imamo negdje oko 87 do 88 tisuća zaposlenih. umirovljenik u Istri dolazi na 1,9 radnika, a u Hrvatskoj jedan na 1,25 i možda je i tu razlog zašto se neki jučer ili do jučer nisu javljali u MUP. Ali dobro bi bilo da to čine. I ne vidim zašto će mi gospodin Grubišić naprosto ispraviti, jer ja ovdje doista ne činim nikakve razlike bez obzira tko je odakle došao. Dapače, tvrdim da svatko tko živi na istarskim prostorima naprosto osjeća se Istrijanom. Što se tiče bombaških akcija. Govorim ja to i u kontekstu ili onaj u Slavoniji je Slavonac, ona koji je u Dalmaciji je Dalmatinac, u Lici Ličanin itd. Govorim to i u kontekstu evo recimo jednoga napada na dogradonačelnika Poreča gospodina Kosa. Pred četiri godine, ja sam ga već spomenuo, dignut mu je auto u zrak. Pred tri, četiri mjeseca, možda je bilo pet ne znam, pokušat je atentat. Policija kaže da je riječ o zastrašivanju. Nađen je pištolj sa prigušivačem, nađen je metak, nađena je čahura. Istina nije nađena vizitka onoga tko je to učinio ali nije ni do današnjeg dana nađen počinitelj. Ja iskreno želim vjerovati da će se on i pronaći kao što isto tako želim iskreno vjerovati da se to Kosu dogodilo zato što je štitio gradske interese. Drugo problem anonimnih prijava. Meni je netko rekao, ja ne znam da li je to istina, ne mora biti istina da se u Europi ne postupa po takvim prijavama. Ne znam, možda to nije rekoh točno, ali doista dosta sa tim anonimnim prijavama, da svakih 15 ili 20 dana se morate javljati ne znam na neki sud ili u policiju. Neka se pojedinci potpišu. Ovako je naprosto svatko izložen linču bio on ili ne bio Mi moramo jasno poslati poruku. Svi imaju građansku obvezu boriti se protiv kriminala. Jasno oni koji to čine moraju biti zaštićeni. Ali isto tako onaj koji te lažno prijavi taj neka se suoči s time ali to treba znati tko je učinio i da ga se može tužiti. Jednostavno dosta toga. Strana 40. su javna okupljanja. Pustimo sada to kada netko skandira ubij, ubij Kajina, ili nekoga drugoga, ali evo vidimo neki prijete oružjem gospodo ovih dana, to se može, te se neće sankcionirati, ali s druge strane ćemo kada se objavi popis branitelja sankcionirati …/Ne razumije se./… ili ne znam jučer Pernara, a oni koji prijete oružjem e ne, možda samo tako izvaljuju te kvalifikacije, ali mislim da bi tome na neki način trebalo isto tako poslati poruku. Strana 13. govori o ovim najznačajnijim istragama 2009., …/Ne razumije se./… itd., sve u svemu crveno je, kad postoji politička volja mislim da se postupa, kada ne postoji politička volja mislim u nekim slučajevima se ne čini ništa, kada postoji politička volja nešto se razrješava, nije dobro ovo što imamo sada na djelu, da mislim u nekim trenutcima Državno odvjetništvo u roku od 3 ili 7 dana odmah odgovara na određene upite, druge pusti da se krčkaju na tihoj vatrici, bili krivi ili ne i to isto mislim da treba izmijeniti jer ne dovodi do vjerodostojnosti našeg sustava. Ono što isto tako treba priznati, jučer sam slušao ovu polemiku u Dnevniku, ovo izvješće je po mom sudu blagovremeno upućeno u Sabor, MUP sigurno nije kriv što što isto nije došlo na red godinu dana, možda nije došlo na red zbog onoga što se dogodilo u Zagrebu glede bijega bivšeg premijera, ali sigurno je najveća greška policije 2010. to što se dopustilo bivšem premijeru da napusti zemlju. mislim da je Hrvatska sigurna zemlja, siguran sam da će ona i ostati, postoje resursi, spomenuo sam de facto da na 100 punoljetnih građana imamo de facto jednog djelatnika MUP-a, policije plus službenika, osiguravaju se znatna sredstva i ono na što se treba koncentrirati to je da se odradi ova sezona, da se prikupi tih 7 ili ne znam koliko, 7 i pol, 8 milijardi eura, jer naprosto od toga ovisi život svima nama da li ćemo imati plaće, penzije, vraćati vanjske dugove i tomu slično. Sve u svemu. **Jarnjak, Imamo 4 ispravka netočnih navoda. Molim vas, imamo 4 ispravke netočnih navoda. Prvi je,

U ovoj raspravi gospodina Kajina ima štošta za ispraviti, ali počet ćemo, dakle rasprava zbrda zdola, sa udrobljenim podacima, od kojih me smetaju i kojih, dva koja moram ispraviti. A to je da u Istri žive Istrijani. Gospodine Kajin vi se često busate kao sljednik antifašističke borbe itd. Pa ja znam da su antifašisti u Hrvatskoj pjevali krasna zemljo Istro mila, dome roda hrvatskoga. Pa mi nije jasno kako vi stalno …/Ne razumije se./… i poništavate da je Istra i hrvatska regija, i da u njoj žive Hrvati. To je jedno. …/Upadica se ne razumije./… Razumijem ja dobro, samo ti razumiješ, a ovo nije Sarajevo

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja se ovaj puta moram složiti sa gospodinom Grubišićem, zaista je to sve puno netočnih informacija i podataka, ali bih sad ispravila jedno, što smatram da je važno. On je rekao da su, da je istraživanje komunističkih zločina motivirano izborima, što zaista nije točno. Vrijeme je da se ti zločini svi istraže, svaki zločin treba istražiti, meni jedino nije jasno čega se vi bojite. Očito se nečeg bojite kad ste protiv toga. Hvala lijepa. Idemo dalje sa ispravcima. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegica Majdenić je ispravila ovaj netočan navod kolege Kajina, gdje je citiram, točno gdje je rekao da se obračun, da se radi o obračunu političke svrhe sa komunističkim krvnicima. Citiram što ste rekli. Ne radi se o nikakvom obračunu, svaki, sami ste to kasnije demantirali, svaki zločin treba istražiti i zločin ne zastarijeva. I vi politizirate dragi kolega i policiju, vi politizirate policiju, treba u policiji dakle Istrijani. U policiji treba stručna, kvalitetna, profesionalna profesionalna policija koja će raditi svoj posao. To je na tragu onih vaših predizbornih obećanja koje ste govorili svojevremeno ovdje da u represivnom aparatu zamišljate 160 tisuća ljudi. Ali je meni u tom dijelu olakšao jedan mudri Podravac koji je rekao a bez brige budi ne budu za njega glasali ni njegovi ukućani. Evo. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupniče Kajin, ali molim vas povreda Poslovnika. **Kajin, Damir (IDS)** Moji ukućani su glasali, pretpostavljam za mene i isto tako građani Istre.

uvaženi zastupniče, neki dan smo imali dogovor klubova i lijepo se dogovorili, nemojmo to kvariti. Nije nas nitko tjerao na dogovor. Imamo ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. u predizborne svrhe. Kolega Kajin, to nije istina, nije točno. Druga stvar mi smo potpisnici kao članica Vijeća Europe i rezolucije koje govore o osudi totalitarnih komunističkih režima. Neće umanjiti istrage o zločinima komunističkim zločinima činjenicu da je Hrvatska sudjelovala u antifašističkoj borbi, kao što ne umanjuje činjenicu ni je da je Rusija sudjelovala. Ipak je Staljin jedan od najvećih zločinaca, jednako kao što je bio Tito. To ne umanjuje borbu protiv antifašizma, i Rusije i Hrvatske. Ali recimo konačno da je Tito zajedno sa svojim komunistima bio zločinac jer je bio, jer je poubijao tolike 100 tisuće ljudi kao što je to napravio i Staljin koji je bio antifašist, ali bio je zločinac, jedan od neviđenih zločinaca u povijesti. I to je Europa kroz svoje rezolucije jednostavno osvijestila. Vi ne priznajete Europu, ne želite Europu jer Europa upravo osuđuje 3 totalitarna režima staljinizam, komunizam i fašizam. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ja bih predložio molim vas držimo se teme pa nije 2009. izvješće, a mi smo već sad prešli u '41. Dajte da se malo sredimo i idemo raspravljati o izvješću za 2009. U ime predlagatelja državni tajnik uvaženi Ivica Buconjić, izvolite. Hvala lijepa. Samo kratko, odgovor gospodinu Kajinu jer mislim da je krenuo u vode politizacije,a nije dobro. Komentirate stvari za koje nemate podatke niti argumente. Koliko ima Istrijana u istarskoj policiji pogledajte kakav je interes domaćeg stanovništva za prijem u policiju u Istri. Pogledajte natječaje koje je MUP raspisivao zadnjih 6, 7 godina i pogledajte koliko se ljudi sa adresom prebivališta iz Istre javljalo za taj posao. Primali smo iz drugih krajeva zbog toga što nije bilo interesa domaćeg stanovništva, primali smo kandidate iz drugih dijelova RH koji su koji su pokazali interes za rad u policiji i izjasnili su se da žele raditi u cijeloj Hrvatskoj, rekli su da im je radno mjesto cijela Hrvatska. Isto bih samo htio odgovoriti gospodinu Ostojiću oko jednoga podatka koji se naizgled čini egzaktan, ali je isto podložan manipulacijama. Naime, rekao je da u Austriji na jednog policajca dolazi 596 stanovnika. On jako dobro zna da postoje različite metodologije izračuna broja policajaca. Da li broja policajaca na 100 tisuća stanovnika ili broja stanovnika na jednoga policajca. Međutim, jako dobro znate da različite zemlje koriste različite metodologije pa se događa da Austrija kad izračunava broj policajaca na 100 tisuća stanovnika ne uračunava karabinjere, pa se događa da Francuzi ne uračunavaju žandarmeriju, pa se događa da Nijemci ne uračunavaju graničnu policiju i onda ispada da u Hrvatskoj ima nenormalno velik broj policajaca na broj stanovnika. On je negdje, što se tiče temeljne policije, oko 330 policajaca na 100 tisuća stanovnika. Taj broj se zaista kreće od nekih 250 policajaca na 100 tisuća stanovnika u pojedinim zemljama, ali ima isto tako zemalja poput Grčke, poput Francuske, poput nekih drugih zemalja gdje je taj broj veći nego u Hrvatskoj i gospodin Kajin je čak rekao jedan podatak da dolazi 1 policajac na 100 stanovnika što se može svakako računati. Ali, ja bih zaista samo molio da se vodi računa da brojke nisu uvijek egzaktne i da se s njima ne politizira, a pogotovo tu gospodin Ostojić zna sigurno da postoje različite metodologije i da ne bi trebalo s tim brojkama politizirati da ne bi ispalo da je Hrvatska i pretjerano militarizirana, da imamo previše policajaca. Hrvatska je po broju policajaca

pa vidite vi ste rekli da se u Istri ne javljaju domaći ljudi s prebivalištem u Istri. Pa normalno da se ne javljaju, ali zbog čega? Ne zato što oni neće kako ste vi rekli nego imaju unosnije poslove. Tamo je stopa nezaposlenosti 5 do 7%, ali kada bi danas raspisali natječaj za prijem u policiji u Slavonskom Brodu javilo bi se 10 tisuća ljudi.

Niste se javili za ispravak netočnog navoda. Niste digli tablicu i ne možete dobiti riječ. Izvolite uvaženi zastupniče. Znači, moram ispraviti netočan navod oko brojki. Uopće moja namjera nije bila se igrati sa tom statistikom, ja sam to pokazao kao primjer. Ali, ako želite jednostavno onda jedna zemlja koja ima isti broj stanovnika kao i mi ima 8 500 policajaca u odnosu na naših 20 tisuća. To je Norveška, a neću govoriti o veličini. Međutim, nešto što je puno važnije nije moj cilj bio da govorim o tome. Pitanje je koliko mi toga možemo platiti? A u pojedinačnoj raspravi ću bit u prilici da o nekim drugim brojkama govorim. Zahvaljujem. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Dinko Burić, izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče. Kažu da je statistika točan skup netočnih podataka. Evo, to je već nekoliko govornika reklo pa i sam državni tajnik. Danas je pred nama dokument koji na najslikovitiji način potvrđuje ovu definiciju. Pred nama je dakle dokument na više od 170 stranica s nizom tablica, grafikona i statističkih podataka. Za Klub zastupnika HDSSB-a ovo izvješće nije prihvatljivo iz nekoliko razloga. Najvažnije grupe razloga odnose se na prvo rad hrvatske policije na sprečavanju i otkrivanju kaznenih djela te drugo na odnos hrvatske policije prema otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina počinjenih u Domovinskome ratu od strane velikosrpskih agresora. Prva grupa razloga, rad hrvatske policije na sprečavanju i otkrivanju kaznenih djela o svakom izvješću može se govoriti i raspravljajući o onome što u njemu piše, ali je još interesantnije raspravljati o onome što u izvješću ne piše. Jer je bit uvijek u onome što ne piše, što se želi sakriti, a ne u onome što se predočava javnosti. Tako je i sa današnjim izvješće koje puno prikazuje, ali još više ne prikazuje. A pogotovo ne ono što hrvatsku javnost najviše zanima. Pogotovo u svjetlu najnovijeg niza posljednjih mjeseci otkrivenih kriminalnih radnji, pljačke i korupcije, a u koje su upleteni i pripadnici najviših državnih dužnosnika redom uglavnom pripadnika i vladajuće stranke. Krenimo redom. Imali smo prilike slušati izjave iz MUP-a kako je citiram: "Sigurnost naš izvozni proizvod". Izjava lijepo zvuči, ali hrvatskoj javnosti nije jasno kome je namijenjena i u koju svrhu. Jer ako je namijenjena hrvatskoj javnosti onda se radi o ruganju vlastitome opljačkanome narodu. U RH kaos El Dorado za organizirani kriminal i mafiju i to u najvišim krugovima vlasti, a citiram: "Sigurnost je naš izvozni proizvod" Kod nas su sigurni uz takav rad policije bili jedino lopovi, a kako i ne bi kada su u lopovluku prema dosadašnjim rezultatima istraga sudjelovali čak i sami ministri policije odnosno barem njih dvojica od trojice posljednjih. Ako je ova poruka namijenjena međunarodnoj javnosti, onda se rugamo sami sebi, cijeloj državi i svim njenim građanima, jer smo po organiziranom kriminalu i korupciji po nedavno objavljenim podacima evo i na zavidnom drugom mjestu odozada nažalost kao zemlja sa najvišem stupnjem korupcije i organiziranog kriminala. Prvo je pod HDZ-ovom vlašću nestalo na desetke milijardi kuna, a od plijena ni traga ni glasa. Jedino što se zna to je da je pljačku učinio zna se na čijem je čelu bio Alibaba iz Dugobaba, a o tome u ovome izvješću ni slova ni glasa, a kamo li o tome gdje je pećina u kojoj su skriveni kovčezi i crne torbe pokradenog plijena. Jedna otkrivena tzv. vraćena crna torba ne znači ništa kada se zna da je more još takvih neotkrivenih torbi. Kao što niti jedna lasta ne čini proljeće tako niti jedna otkrivena crna torba s pokradenim novcem ili nekoliko pokradenih umjetničkih slika ne znači uspješnu borbu u sprečavanju i otkrivanju kaznenih djela. Zar stvarno netko misli da hrvatsku javnost zanimaju tablice i grafikoni, a zbog pljačke koja je opustošila Hrvatsku na ulici se nalazi gotovo 335 tisuća nezaposlenih, više od 100 tisuća ljudi radi bez plaće a vojska gladnih kopa po kontejnerima. Zar stvarno netko misli da u situaciju u kakvoj se nalazi ogromna većina građana Hrvatske, iste zanima da li će sadašnji ministar policije ući u HDZ ili će nastaviti glumiti nestranačku osobu ili mislite da gladne i nezaposlene zanima kao što smo sinoć imali prigode slušati u medijima da li je sadašnji ministar Supermen ili običan smrtnik. Ne gospodo ovo nije što zanima hrvatsku javnost, a ovo izvješće nije namijenjeno samo saborskim zastupnicima, već prije svega i svim hrvatskim građanima, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. A tu javnost itekako zanima i objašnjenje izjave današnjeg ministra MUP-a koji je ne tako davno izjavio "Kada bih ja rekao sve što znam o Faberu i Sanaderu i jedan i drugi morali bi strahovati". Postavljam pitanje gospodinu ministru i žao mi je što večera ovdje jer bi bio red da je ovdje, što to gospodin ministar zna ne samo o bivšem odbjeglom premijeru, dugogodišnjem predsjedniku, pa i počasnom predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu, već i što ministar zna o državnom tajniku u svom ministarstvu zbog čega bi i jedan i drugi morali strahovati? Nama je jasno da Ivo Sanader ne mora strahovati samo od saznanja ministra, ali hrvatska javnost ima pravo znati od kojih i kakvih saznanja ministra treba strahovati jedan od najviše pozicioniranih policijskih dužnosnika u RH. Da li je Da li je ministar možda mislio i na ulogu gospodina državnog tajnika Fabera u fabriciranju lažnih dokaza u policijsko političkom progonu generala Glavaša? Istina o ovoj sramotnoj ulozi itekako će vrlo brzo ugledati svjetlo dana, ali kada ministar policije jedne države javno kaže da bi netko morao strahovati kada bi on rekao sve što zna, tada se postavlja barem jedno suštinsko pitanje, da li je i ministar policije svjestan da je i prikrivanje saznanja o počinjenim kaznenim djelima i njegovim počiniteljima također kazneno djelo? A o tim saznanjima ministra koja hrvatsku javnost itekako zanimaju u ovom izvješću nema ni slova. Čuli smo izjave kako "suradnje MUP-a s Fimi Mediom nije bilo" a potom se obznani kako su prethodna dva ministra policija bili itekako aktivni sudionici u toj pljačkaškoj aferi i onda danas raspravljamo o izvješću o radu policije. U Hrvatskoj lopovluk, kriminal i korupcije i to u najvišim tijelima državne vlasti raširio se poput ambrozije, a u izvješću o tom korovu, o sijačima, ali i o herbicidu ni govora. druga grupa razloga odnos hrvatske policije prema otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina. Uloga Hrvatske policije u Domovinskom ratu je nemjerljiva, na čast i ponos svih pripadnicima hrvatskih policijskih postrojbi od samog početka pa do završetka osloboditeljsko obrambenog rata protiv agresije Srbije i Crne Gore i JNA na Hrvatsku. No uloga koju je dobila ima Hrvatska policija u odnosu na Domovinski rat i njegove sudionike u poslijeratnom razdoblju, a osobito posljednjih nekoliko godina nije za povjerovati. Posljednjih mjeseci intenzivno, ali već godinama kontinuirano svjedočimo nečemu što je na direktan ili indirektan način upleteno ili je trebalo biti upleteno i MUP. Tu mislim Tu mislim dakako i na progon Hrvatskih branitelja kako Tihomira Purde tako i Veljka Mladića, Petra Janjića-Tromblona, Danka Maslov ali i svih drugih koji su našli, nalaze se ili će se možda naći na međunarodnim potjernicama srbijanskog tužiteljstva. Više puta pohvalio se sadašnji ministar policije izjavama o odličnoj suradnji sa policijom Srbije. Ovu je izreku izrekao i na prošlogodišnje obilježavanju godišnjice stradavanja hrvatskih žrtava u DAlju 1. kolovoza kolovoza 1991. i tada najavio vrlo brzo otkrivanje počinitelja toga stravičnog zločina učinjenog od strane velikosrpskih agresora. A nakon toga rezultat te odlične suradnje sa policijom Srbije ubrzo je bio nekoliko dana nakon toga podizanje optužnica protiv branitelja Šibenika. Nedugo nakon toga najavljen je i progon Hrvatskih branitelja Siska. Iznimno dobra suradnja hrvatske i srbijanske policije nastavljena je optužbama i hapšenjem hrvatskog branitelja Tomislava Merčepa. A vrhunac odlične suradnje bilo je hapšenje hrvatskih branitelja Tihomira Purde i Veljka Marića te šokantna spoznaja da hrvatski MUP ali i cjelokupna hrvatska Vlada već niz godina zna za monstruozne optužnice i međunarodne tjeralice protiv HRvatskih branitelja, a o tome se šutjelo. A oni koji su poklali Hrvate u DAlju i dalje su nepoznati. Zlotvori koji su pobili hrvatske redarstvenike u Borovu selu i dalje slobodno šeću Hrvatskom rugajući se svim živućim stradalnicima, ali i uspomeni na svaku hrvatsku žrtvu iz Domovinskog rata. Ministri Karamarko i DAčić svečano su nedavno izjavili sljedeće "kriminalce nećemo dijeliti na vaše i naše". Lijepo zvuči ali naših je ko gljiva poslije kiše, a gdje su njihovi? Zar kod njih nema niti kiše, niti gljiva, niti kriminalaca, a o počiniteljima ratnih zločina na području ne Srbije već Hrvatske bolje niti ne govoriti. Hrvatski policajci rade svoj posao profesionalno ali problem nije u njima već u vodstvu MUP-a. U prilog razumijevanju ovakvog odnosa MUP-a Hrvatske prema Hrvatskim braniteljima možda govori i činjenica da je i današnji ministar MUP-a kao tadašnji ravnatelj POA-e bio aktivni sudionik sastanka na kojem je formulirana čuvena rečenica "locirati, identificirati, uhititi i transferirati" sintagma koja je zgrozila sve hrvatske domoljube i branitelje. Svi koji su sudjelovali u tome ostati će s trajnim biljegom, neizbrisivim tetovažom na tijelu i duši svakog osuvotvoritelja ove izdajničke fraze. Bez obzira tko je na tom sastanku davao naredbe, a tko ideje, tko je bio samoglasnogovornik, a tko je samo poslušnički glavom i bez srama odradio svoju ulogu u progonu jednog od simbola istinskih heroja Domovinskog rata generala Ante Gotovine. Zaključno. Nedvojbena je, slavna i časna uloga Hrvatske policije tijekom Domovinskog rata no sramotno je to da su neki od današnjih čelnika policije i sami aktivni sudionici u proganjanju heroja Domovinskog rata, pa čak u namještanjima i montiranjima optužnica protiv njih. No jednako tako sramotna je pasivna uloga MUP-a Hrvatske u sprječavanju ne samo progona već i hapšenja Hrvatskih branitelja temeljem srbijanskih optužnica. Kakve koristi ima Tihomir Purda od izjave ministra Karamarka i to još netočne, da je nakon već 50 dana utamničenja hrvatskog branitelja naš ministar došao do saznanja, nakon očito duge i teške potrage, kako je Tihomir Purda ipak bio izvješten o tome da se nalazi na tzv. crvenoj tjeralici. Taman da je to i bilo točno, a nije, ako je to najviše što možete i znate učiniti u zaštiti hrvatskih branitelja od progona onih protiv kojih su se borili da bi vama danas omogućili dobro plaćene fotelje onda i ministar MUP-a, ali i cijela Vlada Republike Hrvatske treba trenutno odstupiti s vlasti. Jer ako se ne zna ili neće učiniti ništa u zaštiti svojih građana, a nadasve hrvatskih branitelja tada nitko i ne zaslužuje predstavljati te iste građane i biti debelo plaćen upravo njihovim novcima. Cjelokupna hrvatska javnost priželjkuje i nada se sretnom završetku agonije hrvatskog branitelja Tihomira Purde, ali ne zaboravimo i Veljka Marića. No sramota je za Hrvatsku državu i njenu vlast da sudbina hrvatskih branitelja ovisi o milosti i nemilosti onih protiv kojih su branili i u ratu obranili svoje domove i domovinu, a da oni koji sjede u predobro plaćenim foteljama i koji su te iste fotelje svojom žrtvom i borbom omogućili upravo hrvatski branitelji, da ti dobro plaćeni predstavnici hrvatske vlasti za njih nisu učinili baš ništa. Osim što mjesecima traže potvrdu da li jesu ili nisu upozorili progonjene i osim ponekog telefoniranja, hrvatska vlast za rješenje njihove sudbine nije učinila ništa konkretno, a mogla je i može i mora učiniti znatno više. Pa dok se ne ukinu sve optužbe Republike Srbije, agresorske zemlje na Republiku Hrvatsku, protiv svih hrvatskih branitelja, prekinuti i diplomatske odnose sa Srbijom pa i trenutno poništiti Zakon o oprostu kojim su hrvatski branitelji dovedeni u nečuveno diskriminirajući položaj u vlastitoj državi u odnosu na one koji su tu istu državu nemilosrdno razarali i rušili. I na kraju mi dozvolite samo još reći vezano za izjavu gospodina, mislim Kajin da je rekao kako je bivši premijer Ivo Sanader pobjegao iz Hrvatske i da je to grijeh Policije koji nije trebalo dozvoliti. Ja bih rekao prije svega zastupnicima HDZ-a da ste u krivu. Toliko ste u veličanju Ive Sanadera često znali reći kako je on čovjek ispred vremena. Pa evo on je pokazao da je evo kao vizionar prije vas otišao u Europsku uniju pa završio tamo u utvrdi, ali nije zaboravi i na vas. Banda njegove utvrde nalazi se i ovdje na obalama Save. Što je njemu Salzburg to je mnogim HDZ-ovcima Remetinec. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, niste se potpuno držali teme, nisam vas prekidao, ali molim sve druge da se držimo teme. I drugo, kad je u pitanju veličanje imena i lika i djela Ive Sanadera mogli bi se nasmijati malo. Nasmijte se malo, ajde. Da vide to svi. … /Buka u dvorani./… Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda, a prvi je uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Burić je izrekao više netočnih navoda, ali ja sam zapamtio jedan gdje je rekao da uz ovakav rad Policije su najsigurniji lopovi. Pa to je apsolutno netočno i to je uvreda prema svim onim policajcima koji rade marljivo, profesionalno svoj posao. A kakva je to poruka dragi kolega turistima koji dolaze u ovu zemlju, a turistička smo zemlja. Apsolutno, ja držim da vi o tome nemate pojma. Tako bih ja definirao ovaj vaš istup, a to temeljem na više ili lupate ono pa ako nešto upali, upali. A vi dragi kolega prvo vrijeđate svoju profesiju tu sa nekim uputnicama, nazovi uputnicama itd., dijelite lekcije glede ovoga ili onoga, a na kraju pjevate bećarac. A ja vam dajem na razmišljanje da razmislite o pjesmi kako bi vam pristajalo "Tjera čoban ovčice". Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan da se nešto dogovorimo. Dogovorili smo se da nema ni osobnog vrijeđanja ni teških riječi …/Govornik se ne razumije./… to je jedna stvar i to sam rekao i svima prije i kažem sad. Drugo, imamo povredu Poslovnika. Uvaženi zastupnik Dinko Burić, izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Sukladno dogovoru trebamo se držati toga da nema osobnih uvreda. Samo vi vucite, čujte ja vrlo brzo odgovorit na to. Ali povreda Poslovnika je jasno članak 209. jer se priča o nečemu što nije bila tema dnevnog reda. A kad želite govorit o pjesmicama i pjesmama i o pjevanju bećaraca imam ja bećaraca i za vas i sad ću vam još jedan izrecitirat koliko god se to vama sviđalo ili ne sviđalo: Teško nama uz ovakvu Vladu, što god vide odmah nam ukradu. U čemu je povreda Poslovnika uvaženi zastupniče Milinković? **Milinković, Stjepan (HDZ)** Povrijeđen je članak 214. Kolega se ne ponaša sukladno pravilima ponašanja u ovom Visokom domu i on vrijeđa cijelo vrijeme našu cijelu Hrvatsku demokratsku zajednicu,

Ja sam ga na to upozorio. Ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Josip Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Netočna je tvrdnja kolege Burića gdje je ustvrdio da Vlada Republike Hrvatske nije ništa učinila za hrvatske branitelje. To apsolutno ne stoji. Pa u samom slučaju Purde zasigurno je maksimalno se angažirala. Angažiralo se Državno odvjetništvo koje je u najbržem roku ispitalo sve učesnice i svjedoke i došlo do zaključka da nema nikakve osnove za krivnju. Jednako tako je netočan navod kolege Burića gdje je ustvrdio da su dva od tri hrvatska ministra učestvovala u korupciji i pljački. Svaki je nevin dok mu se ne dokaže i gospodine Buriću nemojte insinuirati u ovom Visokom domu. Jednako tako je netočno da je tu upleten i državni tajnik. A zasigurno je točno da postoje osnovane sumnje da ste i vi zajedno sa ravnateljem Opće bolnice Osijek oštetili bolnicu u povratu sredstava koje ste dobili za specijalizaciju prekinuvši prijevremena rad u toj bolnici koji ste trebali nadoknadit.

Kad vas baš zanima to evo mogu vam reći sa velikim zadovoljstvom da je upravo to predmet nečega što je trenutno na sudu, ta kleveta oko mene i bolnice i sa velikim zadovoljstvom ću ono što dobijem poklonit u humanitarne svrhe. Sa velikim zadovoljstvom. Ali znate kome? Žrtvama HDZ-ove politike, siromašnima i gladnima. od sada jednostavno svakoga prekidati tko će to pokušati. Još vas ujedno obavještavam da je sukladno članku 207. stavka 2. Poslovnika isteklo vrijeme u 19,05 za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. I imamo još jedan klub, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Klub HNS, HSU-a. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. prethodnoj točki izrazio sam žaljenje što sa nama nisu ministri znanosti, obrazovanja i športa i ministar zdravstva obzirom na to da u Hrvatskoj vidjeli smo 130 otprilike žena u prosjeku nepotrebno umire umire zato što nismo u stanju provesti mjere za koje znamo da bi spasile njihov život. Ovdje kolegice i kolege imamo pred sobom izvješće koje govori o 268 smrtno stradalih, o 1300 teško ozlijeđenih, o 2160 lakše ozlijeđenih, o milijardama i milijardama štete, o nizu otvorenih pitanja u svezi ratnih zločinaca a sa nama nije ministar unutarnjih poslova. u ovom trenutku ne može biti značajnijeg sastanka no što je plenarna sjednica Sabora, niti značajnija grupa dužnosnika s kojima bi on trebao raspraviti o točkama i o sadržaju ovog izvješća. Ja ću nastojati zaista biti kratak, vrijeme je podmaklo i neću se ponavljati sa kolegama koji su govorili prije mene. Uz depolitizaciju s kojom se apsolutno slažemo da treba što prije i cjelovitije provesti, uz profesionalizaciju treba provesti i racionalizaciju. Kolega Kajin je parcijalno ušao u to na jedan malo neobičan način, ali dio argumenata koji je iznio stoji i sigurno da treba priči i racionalizaciji. Na drugoj stranici uvodnog dijela izvješća stoji u razvojnom planu razvijanje partnerskog odnosa sa građanima. Apsolutno to potičemo. Mislimo da je to dobro, ali kolegice i kolege sjećate se one inicijative policajac u vašem kvartu. U mom kvartu je bio policajac nekoliko tjedana i onda se izgubio, a čini mi se da je to bila dobra inicijativa. Jačanje znanstveno-istraživačkog rada na području policijskih znanosti bilo bi dobro državni tajniče da ste nam obrazložili točno na koje metode mislite, koliko ljudi usavršavate, obučavate, da vladaju s tim metodama. konačno očekujemo da će uvođenjem tih metoda policija biti znatno učinkovitija i da će broj otkrivenih slučajeva time biti jasno povećano. Tu čini nam se ispred kluba HNS, HSU moram reći da ste relativno škrti bili sa podacima u svezi s tim dijelom. Pojave i događaji koji utječu na sigurnost. Zadovoljni smo sa činjenicom da u vašem izvješću je zabilježen porast od 11,6% samo kod prekršaja na granici što je dobro. Želimo pohvaliti vaš rad, želimo reći da je to vrlo značajno posebno u fazi približavanja Europskoj uniji, Schengenska granica će tu uskoro biti. Prema tome, sigurno da treba tu biti znatno učinkovitije nego do sada. Kad se govori o ukupnoj šteti vi spominjete ovdje iznos od nešto manje od 4 milijardi kuna. Kasnije ću obrazložiti da mi mislimo da je to daleko, daleko od onog pravog iznosa koji ovdje treba da stoji. Slažemo se sa vašom konstatacijom da posebno kada je u pitanju kriminalitet droga i gospodarski kriminalitet da se vjerojatno samo radi o vrhu sante leda i da je stvarni broj kaznenih djela u ovom području daleko, daleko veći. Ja sam nedavno na jednom skupu imao priliku slušati o trgovini drogama i rečeno je da veliki dio jasno droge koja ide u središnju i zapadnu Europu ide preko balkanskog prostora što pomorskim putem, što kopnenim putem i da se ne uspije otkriti više od 20% droge, 80% prođe. O cijeni droge koje se već godinama ne mijenja na europskom tržištu zna se da su vrlo uspješni oni koji trguju, koji je prenose, transportiraju jer inače bi cijena rasla. Ona to ne čini. Prema tome, tu imamo još puno, puno toga učiniti da bi zaista spriječili transport droga preko prostora Republike Hrvatske. Drago nam je da se ide ka drugoj fazi reorganizacije Kriminalističke policije, da u tome pomažu nizozemski partneri. Mislimo da je to dobro. Kod racionalizacije jasno treba itekako uzeti u obzir podatke o kojima smo već do sad slušali i pokušati dakako kroz kroz učinkovitiji sustav, efikasniji sustav smanjiti broj zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova. Čini mi se da Njemačka koja je dvadeseterostruko veća od Hrvatske ima čini mi se samo dva puta više zaposlenih u unutarnjim poslovima u odnosu na Hrvatsku što je vrlo zanimljiv odnos snaga i govori jasno o njihovoj učinkovitosti i u tom broju u kojem oni djeluju. Drago nam je da kad ste dali podatke vezano uz gospodarski kriminalitet da ste uspjeli jasno utvrditi da je materijalna šteta zaista enormna bila glede gospodarskog kriminaliteta u 2009. godini i da je po vašoj procjeni ta šteta bila 82% veća nego u godini dana prije toga. No, vjerujemo da i tu ima puno prostora. Nadamo se da ovo nije samo jedan bljesak, nego da će biti jednako učinkoviti u ovom području i u sljedećim godinama. Što se suzbijanja korupcije tiče podaci Transparency International od prošle godine, a za 2009. govore po njihovom načinu izračuna da Republici Hrvatskoj je je šteta od korupcijskih djela negdje oko 2 milijarde eura. Dakle, oko 14 pa i više od 14 milijardi kuna. Nadam se da se i vi slažete s tim što znači da su brojke koje ovdje imamo, dakako samo ona, vrh sante leda i da imamo puno, puno prostora tu da kroz efikasnije djelovanje policije otkrijemo jasno i veliki dio onih kaznenih djela kojih dosad niste uspjeli otkriti. oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi je nešto što apsolutno podržavamo, tu isto tako ako bi uzeli u obzir koliko ste uspjeli jasno vratiti u proračun, odnosno hrvatskim građanima otuđeno kroz kaznena djela to je vjerojatno jedan mali, mali postotak od štete koja je, ukupne štete koja je počinjena. Mi imamo još jedno pitanje za vas, ili dva pitanja, za recimo dvije godine biti ćemo u Europskoj uniji, tada će jedan dio policijskih snaga jasno uz sadašnju zapadnu granicu biti višak pod navodnicima, da li ste razmišljali o tome kako ćete ih preraspodijeliti, u koja područja, na koje poslove itd., jer vidimo da ima potrebe da se policija pojača u nekim segmentima rada. Posebno nas zanima vaš odgovor na i tumačenje onoga što ste nam prikazali u jednoj tablici, sigurnosne pojave i događaji na 100 tisuća stanovnika. Ako kolegice i kolege pogledate tu tablicu, vrlo je zanimljiva, postoji velika razlika u incidenciji pojedinih kaznenih djela u pojedinim županijama. U nekim županijama strahovito visoki postotak određenih kaznenih djela, u drugim županijama tih kaznenih djela vrlo malo. Pitamo se da li možda vi s nacionalnog stanovništva vodite nekakve specifičnu ne znam politiku u odnosu na te situacije koje imamo na terenu, i da eventualno onda pojačavate ekipe koje bi trebale sudjelovati u razotkrivanju onih kaznenih djela kojih je puno više u području Hrvatske, jer mislim da bi takve specifične mjere također bile važne da se pokuša barem spriječiti tih, te evidentne, ne znam kako ih nazvati vrškove, ili tako jako visoki postotak određenih kaznenih djela koje imamo u nekim županijama što, ja ne znam kako to kako to protumačiti, vi vjerojatno imate objašnjenje za to, ali bi bilo još važnije da spriječimo upravo te odmake od barem prosjeka, ako već ne možemo potpuno eliminirati ta kaznena djela, barem jasno pokušati ovladati sa situacijom tamo gdje ona nije prihvatljiva. Evo, hvala lijepo. I mi ćemo najvjerojatnije podržati barem oni s kojima sam razgovarao u klubu ovo izvješće, ali dakako kao što vidite mi smatramo da imate još puno, puno puta prijeći da bi bili u krajnjem slučaju potpuno zadovoljni sa onim što postižete u vašem radu. Hvala Onda je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Onda je Igor Dragovan, za raspravu. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. I na redu je uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Dakle tu imamo 66 stranica podataka, uglavnom statističkih i tabela. E sad kakva je vrijednost ovih statističkih podataka? Ajmo to analizirati na stranici 12. vašega izvješća. Kaže se otkriveno je i prijavljeno 40 kaznenih djela podvođenja, za što je prijavljeno 40 osoba, te 6 kaznenih djela međunarodne prostitucije. Otkriveno je dakle 46 prostitutki i makroa. Pasus ispod, otkriveno je i prijavljeno 136 kaznenih djela krivotvorenja novca. Mi smo u Hrvatskoj imali znači više krivotvoritelja novca, nego prostitutki i makroa ukupno. E sad, ako su ovi podaci u tako komičnom nesrazmjeru sa stvarnošću, postavlja se pitanje što je i s drugim podacima? Jesu li i svi drugi podaci tako nevjerodostojni kao što su nevjerodostojni ovi? Posve je nemoguće da u Republici Hrvatskoj imamo, da je policija uspjela otkriti, dakle da ima ukupno u kriminalitetu 46 prostitutki i makroa. I još 6 u nekakvom međunarodnom prostitucijskom lancu. Dobro. Ali eto kad smo već kod organizirane prostitucije, postavio bih pitanje što je sa osječkim slučajem, u Domu za maloljetne osobe? A taj se zbio baš 2009. godine. I baš te 2009. godine, znači u promatranom razdoblju, policija je zaključila da je to lažna prijava i da tamo nema ničega. Dvije godine kasnije, tek na pritisak medija koji nisu odustajali od te teme, otkrilo je da je te prostitucije ipak bilo. Mediji neprestano govore, ja ne znam je li istina ili nije, ali prvo su govorili da je prostitucije bilo, pa je policiji trebalo dvije godine da to utvrdi, da su novinari u pravu, ali govorili su da je tu bilo do sada zataškavanja i to zbog toga što su tamo kao korisnici tih usluga se pojavljali neki istaknuti političari. Znači tamo gdje očekujemo istragu, novinari nam se igraju policajaca, istražitelja, i kao što vidimo su uspješniji od policije, a to policija na koncu mora odraditi i priznati da su novinari bili u pravu. Sa druge strane, dakle tamo gdje očekujemo nemamo rezultata, s druge strane po podacima DORH-a po zadnjem izvješću glavnog državnog odvjetnika imamo 20% odbačaja kaznenih prijava koje je podnijela policija. Kolega Ranko Ostojić je o tome govorio svaka peta kaznena prijava koju podnosi policija DORH ju odbija. Gledajte, policija ima školovane kriminaliste, pravnike, ljude koji bi morali moći procijeniti da li je nešto kazneno djelo ili nije. Druga stvar kad neka fizička osoba podnosi kaznenu prijavu kao potpuno neuk, njemu se eto čini da je kazneno djelo počinjeno, ohrabrujemo ljude da prijavljuju sumnju na kaznena djela, pa se tu može oprostiti da su te prijave neutemeljene, lažne, ali kad to dolazi u ovako velikom postotku od strane policije onda je to zabrinjavajuće. Jesu li ti kriminalisti onda obučeni dovoljno da to znaju procijeniti, jer je postotak malo nevjerojatan. Ali možda ni to ne bi bio problem, da nemamo slučajeve kada se lažne kaznene prijave od strane policije podižu protiv istaknutih političara, a bivaju odbačene. Mršić, Picula 2 člana Predsjedništva SDP-a. Policija podnosi kaznene prijave, Državno odvjetništvo ih odbacuje. Dolazi tu do neke prepirke između ministra Karamarka i Glavnog državnog odvjetnika jer ministar Karamarko je valjda očekivao da će ga državni odvjetnik pratiti u tom političkom progonu, ali kad ga nije pratio onda se na njega naljutio. Svaka čast državnom odvjetniku da je znao procijeniti. Ali, to nas dovodi do sljedećeg pitanja koje se meni čini krucijalnim pitanjem. A to je politizacija ili depolitizacija policije. Dakle, uistinu je li naša policija politizirana, djeluje li ona prema svima jednako bez obzira na njihov politički položaj? Mi se danas, jutros smo o tome raspravljali, trebamo zatvoriti Poglavlje 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Ako mi budemo morali dolaziti do zaključka da nam je policija politizirana, da djeluje po političkom nalogu a ne po zakonima struke onda ja se bojim da mi to poglavlje nećemo zatvoriti. A previše je toga, previše što nas upućuje na ovu sumnju. Ministar Karamarko tu u Saboru na poticaj na jedno zastupničko pitanje kaže bit će istraga, idemo sutra u istrage, dobro je zastupniče da mi to kažete. Protiv političara jednoga. Znate kad se to događa u jednom Parlamentu jedne demokratske zemlje da ministar unutarnjih poslova najavljuje istrage protiv političara onda to govori o politizaciji zemlje, Indicija ima još. Istraga protiv sad našeg kolege uvaženog zastupnika Rončevića počela je tek kad je on prestao biti ministar unutarnjih poslova, a sumnje na počinjenje kaznenog djela postoje 4 godine prije toga. I na njih upozorava predsjednik Republike. Ne Stazić ispred Charlia, predsjednik Republike. Policija ne poduzima ništa. Istraga protiv bivšeg premijera Sanadera, ali ne samo protiv njega nego čitav niz istraga vezanih uz Sanadera i povezane osobe s njime počinje kad on daje ostavku. Pa zar nije bilo baš nikakvih sumnji ni u vezi satova, ni u vezi vile u Kozarčevoj? Pa upozoravalo se odavde pa i u medijima, ali ako policija nema smjelosti ući u istrage protiv političara kad se pojavi sumnja onda ta policija nije neovisna, ona nije profesionalna. Ona je dakle politički usmjeravana i kontrolirana. Jedan visoki dužnosnik kaže kako je krivotvorio dokumentaciju, odnosno naknadno sastavio dokumentaciju oko nabave stranačkog vozila. Policija postupa po tome. Ništa, rekao čovjek da je krivotvorio dokument o visokoj svoti novca i ništa. Bijeg Sanadera sam, to da mu nije policija oduzela putovnicu jer veli štiti ga imunitet. Pa imunitet štiti jedino od uhićenja, a ne od ovih mjera. Pa to svi znamo. Ovu su zaštitne neke mjere, naravno da ste mu mogli uzeti putovnicu. Omogućavanje dakle bijega nekome za kog postoji osnovana sumnja, utemeljena sumnja da je počinio ozbiljna kaznena djela sve to upućuje. Indicija ima još, neću ih nabrajati jer mi nije cilj optuživati ili omalovažavati rad policije zbog ovog niza incidenata. Ali mi je cilj upozoriti na jedan problem. Draga moja gospodo ako mi ne budemo imali profesionalnu policiju s ministrom koji neće naređivati po političkom ključu progon, koji će primjenjivati zakon jer policija nema šefa, policiji je šef zakon i ništa drugo, to je njezin jedini šef, ako nećemo imati takvu policiju pa mi nećemo zatvoriti Poglavlje 23. Imat ćemo problem. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak je netočnog navoda. Znači, tvrdnja da je policija ispolitizirana zbog podnošenja kaznenih prijava protiv političara SDP-a koje ste vi i nabrojili. Ja bih rekao da kad su članovi SDP-a u pitanju odmah je u pitanju politizacija od strane policije, a kao i uvijek postoji dvostruko mjerilo. Htjeli bi da policija bude profesionalna, ali kad se ne radi o nama. Kad se ne radi o članovima SDP-a. A težimo da policija bude depolitizirana, težimo da bude profesionalna i kada se postupa profesionalno e onda ako je iz moje stranke netko protiv koga je podnesena kaznena prijava odmah je u pitanju politizacija. Kao i uvijek dosada od gospodina Stazića nisam ni očekivao ništa drugo.

Rekao sam da je podnesena kaznena prijava od policije i da je Državno odvjetništvu tu prijavu odbacilo. Što je u tome netočno? Vi ste imali sličnu sudbinu. Drago mi je da je Državno odvjetništvo odbacilo i kad bi sad netko prijavu protiv vas, drago mi je da je odbacilo, ali kad bi sad netko kao kolega Čuljak rekao a slušajte kad se protiv Šeksa odbacuje prijava onda se netko buni. Oprostite, izvolite me zaštititi. Ovo nije bio ispravak netočnog navoda, ovo je najobičnija zloupotreba ispravka netočnog navoda, a kao što kažem imate me motiv zaštititi. **Šeks, Gospodin zastupnik Čuljak je ispravljao vašu tvrdnju, po njegovom mišljenju netočnu da je policija politizirana. I uzeo je kao dokaz takve netočne tvrdnje je naveo svoje razloge. Sasvim uobičajeno. Ja kažem ne ulazim u to jesu li njegovi razlozi od gospodina Čuljka točni i njegove tvrdnje netočne ili vaše tvrdnje točne netočne. Zahvaljujem vam na razumijevanju jednom velikom ali ne radi se o povredi POslovnika. Romana Jerković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo ja bih se u svojoj kratkoj raspravi osvrnula na 29. stranu vašeg izvješća koja govori o djeci i maloljetnicima i govorila bih o nečemu što je zapravo kolega Stazić prije mene već spomenuo. Dakle, radi se o o otkrivanju i prijavljivanju kriminaliteta na štetu djece i maloljetnika. Neću govoriti o statistici, neću govoriti i o brojkama, niti jednu neću spomenuti zato što je sasvim svejedno koliko je povećanje ili smanjenje u odnosu na proteklu godinu kada znamo i to jako dobro da kaznena djela maloljetničke prostitucije, da kaznena djela pedofilije, seksualnog zlostavljanja itekako postoje. Ne samo da postoje u institucijama i u domovima, već se događa pred očima onih koji su plaćeni da o toj djeci brinu i da im osiguraju koliko toliko normalno odrastanje, odgoj i obrazovanje. Govorila bih ne o brojkama već o životima djece i maloljetnika za koje smo ja bih rekla popuno izgubili društvo senzibilitet i to je posebno tragično ako uzmemo u obzir da se radi o najčešće o djeci maloljetnicima iz krajnje problematičnih obitelji koja ne uživaju nikakvu zaštitu ni društvenu, ni roditeljsku, a institucije koje bi se trebale brinuti o njima to ne čine. I zapravo je potpunu svejedno u ovoj mojoj raspravi zašto je sustav zakazao, na kome leži odgovornost, da li se radi o nekakvim skučenim mogućnostima, nejasnim nadležnosti, nedostatku novca, deficitarnim kadrovima, po meni je puno, puno važnije nešto drugo, zapravo dvije stvari. Prva je da potpuno nezaštićena djeca su vrlo lagan plijen koji njihovi svodnici okrutno iskorištavaju i guraju ih u propast da bi na njima zarađivali, to je prva stvar. a druga, što ste vi učinili da to spriječite? Dakle, to je ono što me zanima i što bih od vas željela čuti. Jer iza statistike o kojoj se govori na str. 29 skriva se slučaj kojeg je kolega Stazić spomenuo, dakle slučaj koji je 2009. šokirao javnost, a riječ je o objavi Jutarnjeg lista 13. lipnja 2009. godine o postojanju lanca maloljetničke prostitucije, znate gdje. Šokantnost ne proizlazi samo iz prirode tog cijelog slučaja, šokantnost proizlazi iz načina na koji je policija provodila istražni postupak. I evo malo kronologije čisto da vam osvježim pamćenje pa bih voljela da se po pitanju toga i očitujete. očitujete. Dakle, 13. lipnja Jutarnji je objavio taj članak o postojanju maloljetničke prostitucije. Svega 24 sata nakon toga inspektor koji je radio na tom slučaju povučen je pod pritiskom navodno moćnog osječkog političara. Dva dana nakon toga gospodin Borovec dolazi u Osijek objavljuje da je istraga nakon tri dana da je istraga završena. Tvrdi da je priča izmišljena da su novinari nasjeli na priču 54-njaka koji je instruirao štićenice kako bi diskreditirao ustanovu. Tog istog dana policija uhićuje Dragutina Pocrnjića pod optužbom da je širo uznemirujuće vijesti, zbog navodno kršenja sudske zabrane o pristupu vlastitom djetetu, što se nota bene poslije pokazalo da nije točno, sutkinja za prekršaje određuje mu 15 dana zatvora. Dakle, moj osobni komentar je bio da u tri dana koliko je istraga trajala nije se moglo ništa drugo ni zaključiti nego da je dotični gospodin lud. To bi bilo najjednostavnije. I sada kako stvar ide dalje, krajem tog istog mjeseca Pocrnjića proglašavaju neubrojivim, stvarno proglasili ga ludim, opasnim po sebe i okolinu i drže ga u zatvorskoj bolnici 5 mjeseci 11 dana. 5 mjeseci 11 dana. Ali što nakon 5 mjeseci i 11 dana? Čovjeka puštaju iz zatvora kući, a centar za socijalnu skrb vraća mu sina iz doma za maloljetnike dakle proglasili su ga najprije ludim, držali ga u bolnici zatvorskoj, a onda po izlasku iz zatvora daju mu u skrbništvo sina. Stvarno da se pitaš tko je ovdje lud. I taman se to nekako sve skupa zataškalo, pomalo zaboravilo na to, kada dolazi veljača 2010. godine kada osječanin prijavljuje policiji Dom za odgoj djece i mladeži i centar za socijalnu skrb da su mu uzeli maloljetnu kćer i nakon nekoliko mjeseci trudnu vratili. Ravnateljica doma podnosi ostavku a kada se malo stiša tu ostavku povlači. U kolovozu policija pronalazi tu djevojčicu, priznaje, ona priznaje da je zajedno sa prijateljicom iz Doma za odgoj djece i mladeži bila upletena u prostituciju. Dakle, gospodine državni tajniče ja znam da vi niste prava adresa za sva pitanja koja bi sada rado postavila i da neke od ovih stvari nadilaze vašu ingerenciju i vaš posao. Bilo bi dobro ovdje imati i ministra za zdravstvo i socijalnu skrb i njemu također postaviti neka pitanja, jer naravno postavlja se pitanje o uvjetima u tom domu kao i u svim drugim domovima za maloljetnike u Hrvatskoj. Djevojčica je iz Osijeka, kažu da je riječ o instituciji koja nema video nadzor, da na ulazu nitko ne dežura, prema tome možemo postaviti pitanje tko je odgovoran što djevojke odlaze noću i vraćaju se u kasne sate? Možemo postaviti pitanje tko je odgovoran što je nekoliko djevojaka bilo pozitivno na testiranje na droge? Tko je odgovoran što su neke od djevojaka izvršile pobačaj? Tko je odgovoran što je jedan djevojka ostala trudna za vrijeme boravka u domu? Tko je odgovoran što ta mladež može kupiti alkohol u u neposrednoj blizini u prodavaonici koja se nalazi u neposrednoj blizini? Tko je odgovoran za nasilja i za silovanja u domu? Dakle, to su sve pitanja koja bismo mogli postaviti i ja ih s pravom postavljam, tim više što se čak i u osječkim policijskim krugovima, onima koji žele da se stvari istjeraju na čistac govori, govori kažem, kako je jedna velika afera zataškana. I naravno da će ovaj pomislit pa da, u odmjeravanju treba li stati u zaštitu jedne djevojčice ili nekakvog moćnika logično je da netko je odlučio da djevojčica nije važna. Dakle evo da vas podsjetim, u Portugalu je trebalo 20 godina nažalost da se dugo zataškavani užas koji se događao, kojim su zapravo bili izvrgnuti malodobni dječaci u jednom sirotištu, pedofilskom raju visokog društva, dobije i sudski epilog. Moje pitanje je koliko će trebati Hrvatskoj da se napokon rasvijetli zataškana afera o lancu maloljetničke prostitucije u osječkom domu za odgoj djece i maloljetnika, a koja su prema iskazima štićenica također bile uključene osobe osobe iz visokog društva. Dakle evo završit ću i reći da djeca ne mogu čekati nekakva bolja vremena, mi naprosto nemamo pravo tražiti to od njih, a upravo to nečinjenjem i radimo. I zar nije apsurdno da na ta bolja vremena čekaju djeca koja upravo dolaze iz iz nekakvog najnižeg sloja društva, koja su bez roditeljske zaštite, koja su žrtve nasilja, koja su bolesna, koja su siromašna. Dakle, s pravom se možemo zapitati a gdje su tu prava djeca, gdje su prava djeca. Ona ne traže niti trebaju dobiti naše milosrđe. Mi naprosto trebamo stvoriti sustav koji će omogućiti da svoja prava dobiju. Za to smo odgovorni. Hvala lijepa.

i pogotovo rečenice koje su sastavni dio ovog izvješća, u privitku o ljudskim resursima znači Ministarstvo unutarnjih poslova traži se popuna još 5000 mjesta. Prema tome, to je ono što je bitno Ne zalažem se ja za to bude manje policajaca, stvar u tome da mi sa brojkom policajaca koju imamo možemo sigurno uz bolju organizaciju postići bolji efekt i to je ono što je po meni vrlo bitno. Taj će broj normalno još izuzetno rast s obzirom na situaciju koja nas očekuje oko ispunjavanja ovih obaveza, posebno oko granične policije. Drugo, htio sam napomenut da u ovome dijelu anonimnih prijava i ove situacije koje smo imali maloprije sa kolegom Stazićem je po meni vrlo bitno da taj dio u izvješćima nikad ne vidimo, odnosno nikad ne čujemo. A to je situacija sa predstavkama građana u odnosu na postupanje policije. Mi imamo daleko znači puno ljudi koji se zapravo obraćaju Odjelu za unutarnju kontrolu. U roku od 30 dna se treba dati taj odgovor, najčešće zapravo da osoba koja podnosi tu predstavku nije u pravu, ali ono što je po meni izuzetno bitno pokazalo se u više slučajeva normalno koji su izašli u javnost, da baš nisu nalazi bili ispravni. Neću sad ponavljat koji su to slučajevi, nije mi namjera zapravo davati jednu drugačiju sliku, ali ja bih podsjetio na članak 171. stavak 3. Kaznenog zakona Republike Hrvatske koji je obaveza za sve policijske službenike, a da nikad nitko za to nije odgovarao. Lakoća sa kojom se upotrebljavaju rečenice da je netko kazneno prijavljen, da te informacije izlaze van, da se to može, evo sad smo imali primjer zapravo iskoristiti u vrlo negativnom svjetlu su protivne zakonu i policija mora sa svoje strane zapravo poduzet mjere da se takve stvari ne događaju i da u tome ne sudjeluje. To je ono što je po meni vrlo bitno. Također vrlo je važno ova pitanja izvješća, znači Ministarstvo unutarnjih poslova ja mislim da moramo doći do varijante da to bude redovita praksa zaista ne naganjanje po sistemu hoćete li vi to predat ili nećete i tko je kriv ili tko nije kriv ili tko nije

samo još malo oko senzibiliteta i ovih izvješća koje ne vidimo odnosno ono čega nema. Evo konkretan slučaj, akcija Feniks, ona je od 2000. do 2003. godine su istražene 373 moguće lokacije, izvršena ekshumacija za 148 lokacija, pronađeno 267 tijela, a na 298 lokacija probna iskapanja nisu potvrdila sumnje na postojanje posmrtnih ostataka. Sad u ovom izvješću imamo 45 znači znači iskapanja, govorim ovo je vezano za nestale u Domovinskom ratu. Toliko oko senzibiliteta i oko rješavanja nekih stvari znači na koji način se tome pristupa. I ja na kraju moram reći da pitanje izvješća ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova, ponovit ću još jedanput, nije pitanje znači branjenja određenih stranačkih pozicija već je interes ovoga Sabora da razgovara o tome zašto izdvajamo sredstva i da ti novci budu usmjereni na najbolji mogući način, završit ću zadnje. Sigurni budite da je nama interes da imamo što bolju, što učinkovitiju policiju i ono što je najbitnije, sa što manje politike u njoj. Hvala. Gospođa zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Nema je. Šime Lučin. Nema ga. Zastupnik Marin Jurjević. Nema ga. Državni tajniče nemate nakanu završni osvrt, nemate. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa točkom 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, prvo čitanje, predlagatelj Klub zastupnika SDP-a.